Prelazimo na točku dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskom crvenom križu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 534, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednice. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. Značenje Međunarodnog crvenog križa, a slijedom toga i Hrvatskog crvenog križa mislim da ne treba posebno govoriti, ali je potrebno navesti nekoliko ključnih stvari. U svijetu je suradnja države sa nadležnom dakle organizacijom Crvenog križa rješavana na više načina. Pa jedni od načina su bili stvaranje ugovora vlada država sa Nacionalnim savezom crvenih križeva ili crvenog polumjeseca. Drugi način je bilo zakonsko uređenje. 2001. godine Hrvatski sabor odredio je da se u Republici Hrvatskoj odnos sa tom međunarodnom organizacijom na državnoj razini uredi zakonom koji je donesen i koji je Hrvatski crveni križ postavio u situaciju dakle humanitarne organizacije, članicu Međunarodnog crvenog križa iz Ženeve koji je trebao i koji ima od Vlade prenesene ne samo javne ovlasti u jednom dijelu već i svoje zadatke od traženja zaštite i spašavanja, pomoć ugroženom dijelu stanovništva, razvijanje humanitarnog prava i ljudskih prava građana. 2005. godine dodatnim protokolom uveden je i novi znak jer su pripadnici Crvenog križa u svijetu, sudjelujući što u humanitarnim misijama što na drugi način, bili izloženi ovisno o vrsti obilježja agresiji. A možemo se prisjetiti nešto slično događalo se i za vrijeme Domovinskog rata kada je Crveni križ postao ciljanik za Na taj način je u svijetu na inicijativu Izraela doneseno da bi jedan unificirani, znači treći znak Crvenog križa bio crveni kristal. To je oblika crvenog romba na bijeloj podlozi, a koji je kao takav kada se koristi ne daje svojevrsnu, nazovimo to tako, vjersku orijentaciju kao što su to bili križ i polumjesec. Značajno za Republiku Hrvatsku je u tome da se s tim dakle znakom mogu koristiti i pripadnici naše misije, zapravo pripadnici naše vojske koji sudjeluju u međunarodnim misijama kao što je to u Afganistanu. Razlog za promjenu zakona i razlog za donošenje novog zakona leži u nekoliko stvari. Prvo je navedeni znak koji je jedna od ključnih odredbi i koji bi kao takav trebalo počet primjenjivati po donošenju ovog zakona što je i razlog za ažurnost postupka. Međutim postoji još nekoliko stvari, dakle u tijeku usklađenja Republike Hrvatske, pravnog okvira sa Europskom unijom došlo je određenih promjena pa su tako porezni zakoni prestali prepoznavati određene institucije kao institucije da su oslobođeni poreza na dodanu vrijednost, već su uvedene usluge koje se oslobađaju. Da bi Hrvatski crveni križ mogao nastaviti svoje djelovanje na tom humanitarnom polju na jednak način kao što je to bilo prije donošenja ovih poreznih propisa, to se prijedlogom ovog zakona mijenja dakle način i određuju usluge koje, kada Hrvatski crveni križ ili njegovih 130 stručnih društava u Hrvatskoj odrađuju, tada ne pripadaju Poreznom zakonu. Druga situacija je situacija doplatnih maraka gdje se u tjednima koje Međunarodna organizacija Crvenog križa organizira i gdje se već praktički od osnutka odvaja određeni dio sredstava od markica, u Hrvatskoj je na marke bile poštanskih usluga Hrvatskih pošta. Ovim zakonom se to trebalo proširit na sve operatere poštanskih usluga koji bi trebali ravnomjerno sudjelovati u tome. I ono što je ključno u sustavu financiranja do sada uloga države u financiranju gdje u državnom proračunu za ovu godinu je predviđeno 3 milijuna kuna za financiranje aktivnosti Hrvatskog crvenog križa i njegovih društava. Međutim, na razinama lokalne i područne samouprave to financiranje nije bilo do sada regularno tako da je od 130 društava crvenog križa samo njih 53 uspijevalo ostvariti nekakvu vrstu financiranja sa strane lokalne i područne samouprave, a koje je bilo predmetom iz dva posebna razloga. Prvi je razlog što propis koji je donesen 2001. godine nije jasno razgraničio na koji način financirat pa se u jednom stavku zakona čak navodi da će se izdvajati od 0,5 0,5 do 1,8% a da istovremeno nije rečeno tko izdvaja 0,5, tko izdvaja 1,8 ili tko izdvaja recimo 1, koji su uvjeti. Na takav jedan način to je naprosto bio neprimjenjiva ali ujedno i alibi za one koji ili nisu mogli ili nisu bili u mogućnosti jer se i tu nije definiralo što se smatra prihodom pa su u okviru toga prihodom se smatrali svi i krediti i raznorazne pomoći koje su lokalne i područne samouprave dobivale, iz kojih je jasno proizlazilo da se to nije moglo naplatiti. Sada se u ovom prijedlogu to rješava na način da se to postavlja jasno, da se jasno postavljaju obveze, ali da se prvi puta uvode onda i kaznene odredbe za one koje svoje obveze prema Hrvatskom crvenom križu sa područne i lokalne samouprave ne izvršavaju. Zašto je to toliko ključno i bitno? Pa evo samo se trebamo prisjetiti zadnjeg katastrofalnog potresa u Meksiku gdje je opet i pomoć Republike Hrvatske koja je svoju javnu ovlast prenijela na Crveni križ išla putem Crvenog križa gdje je konkretno tada traženje da li postoje ozlijeđeni i građani Republike Hrvatske bilo povjereno opet Međunarodnom crvenom križu i Hrvatskom crvenom križu. A isto tako u slučaju da se dogodi u Hrvatskoj moramo biti spremni na takve situacije kao što smo bili tijekom Domovinskog rata kada je Hrvatski crveni križ preko Međunarodnog crvenog križa vršio itekako humanitarni dio poslova upravo u traženju, u zaštiti ili pokušaju zaštite i spašavanju hrvatskih građana. Za svako daljnje pitanje može se dati odgovor tijekom rasprave, a za uvodni dio evo ja zahvaljujem. Izvjestitelji odbora žele li? Da. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor je kao matično tijelo raspravljao o Prijedlogu zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je u odnosu na važeći Zakon o Hrvatskom Crvenom križu u ovom zakonskom prijedlogu kvalitetnije i preciznije definirano humanitarno djelovanje ove organizacije, njegovo ustrojstvo, njegove javne ovlasti, njegovo ukupno djelovanje i njegovo financiranje. U opširnoj raspravi posebno je istaknut značaj i uloga Hrvatskog Crvenog križa u Domovinskom ratu i poraću, njegovo djelovanje u rješavanju humanitarnih ciljeva u miru, zaštiti i unapređenju zdravlja, socijalne skrbi. Tijekom rasprave izražena je bojazan da će primjenom člana 30. stavka 2. i 3. biti znatno smanjena financijska potpora Hrvatskom Crvenom križu na razini osiguravanja sredstava iz prihoda poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da će biti dovedeno u pitanje funkcioniranje i provođenje već uspostavljenih i ugovorenih programa. Naime, u tom članku smanjuje se razina izdvajanja jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava u odnosu na postojeći prethodni zakon i zbog toga je odbor odlučio predložiti amandman. Novim zakonskim prijedlogom rješava se i novonastali problem u pružanju usluga smještaja i prehrane osobama kojima je to potrebno iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga, ta za članove Hrvatskog Crvenog križa. Navedene usluge donošenjem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te Zakona o pružanju usluga u turizmu zbog novih odrednica u tim zakonima Hrvatski Crveni križ ne bi mogao obavljati ove djelatnosti jer bi se nalazio u prekršaju neovisno o tome što ih obavlja kao neprofitna organizacija i bez stjecanja dobiti. Zbog navedenih problema odbor predlaže dva amandmana koja su jednoglasno na odboru prihvaćeni. Amandman jedan je usklađenje sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i glasi: "U članku 10. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: "Organiziraju i provode prijevoz roba u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba sa invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih, te osoba sa tjelesnim i mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa." Obrazloženje. Tekst zakona na ovaj način usklađuje se sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Drugi amandman je sadržajni. Odnosi se na financiranje Crvenog križa i usklađen je sa predlagateljem. U članku 30. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici uz sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu steći i druga financijska sredstva jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave sukladno ugovoru sa jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Obrazloženje. Predloženim amandmanom omogućava se da Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici uz sredstva određena u članku 30. mogu steći i druga sredstva jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sukladno ugovoru s tom jedinicom. Taj amandman smo predložili zbog toga jer Hrvatski crveni križ je do sada obavljao određene socijalne programe za neke županije, gradove i općine i ovim amandmanom se omogućava da on to radi i dalje, ali naravno na temelju posebnog ugovora. Zato evo molimo da se ti amandmani u glasovanju prihvate. Hvala lijepo. **Bebić, Luka U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Prije Prije toga Odbor za zaštitu okoliša održat će sjednicu danas u 10,30 sati u dvorani Stjepan Radić 133 broj. Hrvatski Crveni križ u svakoj prigodi, pa i u ovoj zaslužuje da se ponove neka na prvi pogled opća mjesta. Jer radi se o organizaciji koja je gotovo nezamjenjiva u mnogim pa i u hrvatskome društvu, pa i u hrvatskoj povijesti bremenitoj ratovima, glađu, siromaštvom, socijalnim tegobama iz kojih još nismo izašli. Sretno je društvo u kojem Crveni križ ili Crveni polumjesec nema puno posla. Ali na žalost malo je takvih društava, pa je i hrvatsko to gdje se vrijednost pouzdanost i društvena korist djelovanja Hrvatskoga Crvenoga križa na žalost previše puta morala stavljati na kušnju, ali je svaki put na sreću tu kušnju položila. Događalo se da je Hrvatski Crveni križ među nacionalnim udrugama Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca koje su, rijetkih organizacija dakle koje su morale i neposredno djelovati i u ratnim uvjetima. Uloga Hrvatskog Crvenog križa u Domovinskom ratu tolika je i takva je da je ne valja nikada preskakati, a da se ne smije nikada ni zaboraviti. Hrvatski Crveni križ čine živi ljudi, entuzijasti, ali i brojni profesionalci koji su u mnogobrojnim situacijama pokazali ne samo da je ljudski život iznad svega, nego da je i ljudsko dostojanstvo iznimno važno i da se može i mora učiniti sve kako bi se pokazala društvena solidarnost prema onima koji nemaju, prema onima koji ne mogu, prema onima koji su unesrećeni ili prema onima koji su u potrebi. Tradicija humanitarnoga djelovanja u Republici Hrvatskoj doista je duga. Hrvatski Crveni križ na žalost bio je uvijek podatan političkim utjecajima, jer takva mu je pozicija namijenjena bila zakonima u zadnjih 60 godina. Oni po samoj svojoj prirodi ima jedan suficit demokratskih, deficit demokratskih procedura pa je podatan i na političke utjecaje. kako je to bilo u socijalizmu, tako je to na žalost i danas. Hrvatski crveni križ bez obzira što svoje djelovanje temelji na posebnome zakonu, dakle i ovome o kojemu danas govorimo, nema visoku autonomiju, i ovisan je o političkoj volji i o dobroj volji političkih vlasti. To se recimo ogleda i u slučajevima financiranja djelovanja Hrvatskog crvenog križa i njegovih lokalnih, općinskih, gradskih, županijskih društava. Činjenice kazuju da dosadašnja zakonska odredba koja je obvezivala jedinice lokalne i regionalne samouprave da financiraju djelovanje Hrvatskoga crvenoga križa je bila podatna za ignoriranje ili za zlouporabe pa su samo neki i to možda čak jedna sedmina ukupnog broja općina, gradova i županija na koliko toliko zadovoljavajući način pratili, financirali, podupirali brojne aktivnosti Hrvatskog crvenog križa. Predlagatelj ovoga zakona sada tvrdi da će novom odredbom kojom se obvezuje tzv. na fiksni postotak od 0,5% svaka jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave zapravo pomoći Hrvatskom crvenom križu da stabilizira svoje trajno i stalno financiranje. Predlagatelj tvrdi da je garancija za to ugrađena u kaznene odredbe jer ih ranije nije bilo. Predlagatelj kaže i jamči da će u tome smislu biti striktan i da će dakle kažnjavati one koji ignoriraju svoju zakonsku obvezu. Prema ovome prijedlogu zakona sam Hrvatski crveni križ ima određene rezerve, koje proistječu iz određenih bojazni, a one pak se oslanjaju na konkretna iskustva, što bi rekli u Dalmaciji kad su vas zmije grizle i gušterica se bojite. Predlagatelj zakona pokušava umiriti ljude koji imaju stanovitu zebnju da će učiniti sve da se ne dogodi loš scenarij. Prema tome ovim prijedlogom zakona Vlada Republike Hrvatske, osobito Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzimaju na sebe odgovornost za uspostavu stabilnog i trajnog sustava financiranja Hrvatskog crvenog križa i njegovih djelatnosti, međutim valja reći da i u ovome zakonu postoji nekoliko problema. Prvi je u samome načinu kako se donosi ovaj zakon. On se donosi u žurnome postupku, to se opravdava ni manje ni više nego potrebom usklađenja našega matičnoga Zakona o Crvenome križu, sa protokolima ženevskih konvencija, i to konkretno govoreći o tzv., sa tzv. protokolom 3. koji je vjerovali ili ne donesen 2005. godine, a mi smo ga ratificirali 2007. Dakle 3 ili 5 godina nam ništa hitno bilo nije, ali sad odjednom jest. Nadalje, što zapravo donosi uopće protokol 3? Da li su to izmjene koje se esencijalno odnose uopće na Hrvatski crveni križ? Ma naravno da nisu. To je tzv. skuža, trebalo je naći uporište, makar kakvo za opravdanje hitnoga postupka, pa se ono našlo u tzv. protokolu 3. Mi dakle nismo prihvatili tu vrstu obrazloženja, i smatramo da nije dobro da se ovaj zakon donosi u hitnome postupku, nije dobro da se on prelama tako lako preko koljena i nije dobro da se pojavio baš u trenutku kad je potpredsjednik ovoga Doma krenuo sa svojim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Očito je da je neka druga priča tu posrijedi, jer kao što ste vidjeli sa dnevnoga reda Hrvatskoga sabora nije skinut prijedlog potpredsjednika Doma, a što to znači? Je li se možda čeka usvajanje ovoga zakona? Ili nešto drugo. No međutim te igre ostavimo sa strane. Činjenica jest da Hrvatski crveni križ treba i zaslužuje takav zakonski okvir za djelovanje koji ga neće gušiti i gnjaviti nego koji će mu omogućiti normalno funkcioniranje, ali upozoravamo i to će biti naš uvjet da podržimo ovaj zakon. U ovome zakonu nalazi se nešto što je krajnje nedopustivo. Ukoliko ne bude prihvaćen amandman kluba Hrvatske narodne stranke mi ćemo se suzdržati kod ovoga zakona, a amandman se odnosi na članak 3., odnosno članak 10. točka 3. koja između ostaloga definira što su djelatnosti dozvoljene Hrvatskom crvenom križu. Dvije riječi, samo dvije riječi i jedan veznik, dakle kao mala treća riječ, a to je škole u prirodi, zapravo kriju ključni problem. Neka gradska, neke gradske organizacije Hrvatskog crvenog križa počele su se profesionalno baviti pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga, a da to nisu napravile na način da osnuju tvrtku i plaćaju porez, nego to rade naprečac i izvan zakona, i imale su ozbiljnih problema s državnim inspektoratom koji im je nekoliko puta utvrdi da krše zakone, dva zakona kojim je regulirano pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga. Ustanovljeno je dakle da se neka društva Hrvatskoga crvenoga križa, a ne smijemo dozvoliti da se time generalizira rad gotovo 130 drugih društava u Republici Hrvatskoj, bave poslom za kojega nisu osnovani. Sve se može prihvatiti, dakle i ljetovanje i zimovanje djece slabijeg materijalnog statusa, svi mogući oblici pružanja smještajnih usluga i prehrane u objektima Hrvatskog crvenog križa za sve ugrožene kategorije, ali škola u prirodi nema apsolutno nikakve veze s tim, u ni jednome međunarodnom dokumentu koji se tiče djelatnosti Crvenoga križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala nigdje se ne spominje turistička djelatnost, jer to naprosto nema veze sa misijom Hrvatskog crvenog križa. To je čisto formulirano kao ventil da se neki počnu baviti, ne počnu, nego da im se legalizira ono čime se godinama bave. Zašto je to problem? To je problem zbog toga jer se pojavljuju na tržištu konkurirajući turističkim agencijama i ostalima koji pružaju turističke, odnosno ugostiteljske usluge, ne plaćaju porez i veliki broj djece, škola koje uopće nemaju nikakve veze sa ugroženim skupinama. Dakle, niti su djeca palih branitelja, niti su niti su darivatelji krvi, niti su djeca iz siromašnih obitelji, odnosno socijalno ugroženih obitelji, niti su djeca koja su ugrožena po bilo kojoj drugoj osnovi nego su djeca koja kupuju aranžman 5-dnevnog ili 7-dnevnog boravka u tzv. školi u prirodi što je zapravo jedan izmješteni obrazovni program kombiniran sa turističkim uslugama i time se dakle bave neka društva Crvenog križa. To nije njihov posao i nije u redu da kraj agencija koje već 15, odnosno 18 godina u RH pod vrlo strogim i kontroliranim uvjetima kraj hotela, hostela, odmarališta i svih drugih objekata koji su registrirani, koji itekako poštuju zakone RH sad se odjednom pojavljuje Hrvatski crveni križ, odnosno neka njegova gradska društva koja imaju u vlasništvu objekte poput zagrebačkog ili osječkog i konkuriraju im na turističkom tržištu. To nije u redu. I nije mjesto školi u prirodi u ovome zakonu. U tom smislu HNS će podnijeti amandman da se škola u prirodi ispusti iz članka 10. a sve ostalo naravno zdušno podržavamo uz nadu da će predlagatelj doista garantirati stabilno financiranje i funkcioniranje. I još jedna stvar, ne izbrišemo li ove riječi morate znati da od trenutka stupanja na snagu ovoga zakona prestaje ingerencija Državnoga inspektorata nad svime što rade odmarališta Hrvatskog crvenog križa. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ma hoću ispraviti netočan navod kolege Beusa kad je govorio o školi u prirodi i rekao da će se Crveni križ

kolega odnosi se na školu u prirodi, ali morate znati da postoje djeca koja su zaista socijalno ugrožena. Mi koji smo radili u ovom sustavu društvenih djelatnosti u županijama znamo da je nemoguće dobiti financijsku pomoć od Crvenog križa kao organizacije koja daje takvu pomoć ako ovo nije navedeno. Dakle, ti ljudi ne mogu ni isplatiti ni pomoći djeci u odlasku ovakvog oblika nastave, a ovo je jedan od redovnog oblika nastave u školama. Hvala. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajnik je na odboru jer se nešto tamo zakompliciralo. Kolegice i kolege pred nama je prijedlog Zakona o Hrvatskom crvenom križu koji je u hitnom postupku iz razloga koji su potrebni i s time ću zato početi, da naše Oružane snage i Crveni križ mogu odmah i trenutno početi djelovati pod znakom kristala, novog znaka Crvenog križa i zbog toga je hitni postupak jer imamo već pozive koje ne možemo zbog toga ostvariti. Zato je hitni postupak i to smo dugo o tom razmišljali, ali je provedena doista sveobuhvatna rasprava sa predstavnicima Crvenoga križa, sa zastupnicima, sa aktivistima Crvenoga križa na terenu i u dogovoru s njima su i amandmani o kojima sam govorio u ime odbora. Dakle, mislim da je bilo vremena za raspravu i da su svi mogli reći što žele i da nema nikakvih zakulisnih igara iza ovog hitnog postupka. Hrvatski crveni križ koji ima 131 društvo u lokalnoj zajednici u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, vrlo dojmljivo djelovanje i ja bih se samo ovdje nadovezao na riječi državnog tajnika. Mi smo u obvezi nadzirati, organizirati i omogućiti slobodu djelovanja Crvenog križa koji ima važnu ulogu u području zdravstva, u području socijalne skrbi, u katastrofama, dakle hitnim stanjima i ovaj zakon omogućava da oko 500 tisuća volontera koliko ima Hrvatski crveni križ u Hrvatskoj doista radi pod uvjetima koji su ravnopravni svim ostalim križevima u ostalim državama. Hrvatski crveni križ promiče ideju humanosti, promiče ideju pomoći onima koji su u potrebi, pomaže svima bez obzira na rasnu pripadnost, bez obzira na spol, bez obzira na vjeru, bez obzira na bilo kakve razlike koje među ljudima postoje. Mi smo nažalost imali prilike koristiti usluge Hrvatskog crvenog križa u Domovinskom ratu, ali naravno i usluge Međunarodnog crvenog križa. Zahvaljujući Međunarodnom crvenom križu spasili smo, ja bih rekao, tisuće života. Uz njihovu pomoć evakuirali smo iz bolnice Pakrac u okruženju 300 bolesnika koji su bili u to vrijeme u bolnici. Izvukli smo iz Vukovara 104 ranjenika koji bi završili par tjedana kasnije na Ovčari. Napravili smo čitav niz akcija. Nažalost bilo je na međunarodnoj razini i politiziranja Crvenog križa i o tome treba otvoreno govoriti. 2. svibnja '91. u Borovu selu ubijeno je 12 hrvatskih redarstvenika, tadašnji pobunjeni Srbi nisu dozvolili jedinici Hitne medicinske pomoći pristupiti tim ranjenicima koji nisu imali smrtne ozljede. Imali su prostrijele ekstremiteta, samo da je liječnik došao do njih spašeno bi bilo tih 12, najmanje 9 života. Oni koji su ih nastrijelili nisu dozvolili dežurnoj ekipi iz Vinkovaca da im pristupi i zato su iskrvarili pred njihovim očima od rana koje nisu bile smrtonosne. Kao tadašnji ministar odmah sam odjurio u Ženevu tadašnjem direktoru Crvenog križa za Europu, gospodinu Germonu, da intervenira, da obznani, da prikaže svijetu što se dogodilo. On je to odlučno odbio jer je rekao da su to unutarpolitičke stvari, a ne pružanje usluga usluga Crvenoga križa. Dakle, bilo je politiziranja na međunarodnoj razini u početku Domovinskog rata, kasnije kad su shvatili na međunarodnoj razini tko je tko i što se tu događa imali smo doista punu podršku Međunarodnog crvenog križa. Vratit ću se na ovaj zakon i na Hrvatski crveni križ, dakle rekao sam zašto ide po hitnom postupku. Ide zbog toga jer se ustroj Crvenog križa mora zaista uskladiti sa postojećim propisima i on se ovdje poput svih križeva u drugim zemljama uređuje njegovo osnivanje i djelovanje kao udruge, to je ono što mi do sada nismo imali riješeno. Uvodi se kao što je rekao dr. Golem dodatni znak crvenog kristala koji je uveden uz crveni križ i crveni polumjesec da bi mogli u međunarodnim aktivnostima sudjelovati oni koji ne prihvaćaju ova dva znaka i taj je doista kristal uveden Ženevskom konvencijom protokolom 3. 2005. godine i kako su tada rekli svjetski čelnici crvenog križa i polumjeseca, citiram: "crveni kristal još jednom potvrđuje prednost i odlučnost međunarodnog crvenog križa i polumjeseca da još povećaju svoju snagu i kredibilitet i upravo zato nam to treba da možemo pod tim znakom djelovati na međunarodnoj zajednici jer Hrvatski crveni križ zahvaljujući velikim dijelom njezinog prvog direktora poslije 90. dr. Javorniku na međunarodnoj sceni vrlo brzo prepoznat i uključen u sve velike međunarodne akcije i to nam služi na ponos. Hitnost je potrebna zbog novo riješenog problema o kojem je govorio kolega Beus a to je da je donošenjem dvaju zakona došlo u pitanje jedno djelovanje Crvenog križa, to su Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donesen 2006. i Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007., po kojem su sve aktivnosti Crvenog križa u organiziranju smještaja, boravka, kao što ovaj Zakon kaže i kao što je rekla kolegica Roksandić samo za one koji su u potrebi, zdravstvenoj, socijalnoj ili bilo kojoj drugoj, treba organizirati takav smještaj a po ovom zakonu je to turistička djelatnost i on bi na to morao plaćati porez i sve ostale dadžbine. Ovim Zakonom smo to regulirali. Naravno da i dalje ostaje nadležnost Državnog inspektorata nad svim djelatnostima Crvenog križa i sanitarne inspekcije i svih ostalih inspekcija koje imaju zakonsku ovlast i dužnost nadzirati rad svih djelatnosti Crvenog križa. U ovom zakonu treba naglasiti Način financiranja je vrlo složen jer je financiran iz puno izvora, ja ću spomenuti samo Državni proračun, proračune lokalne uprave, donacije, igre na sreću, različite dodatke na poštanske marke prigodom pojedinog tjedna koje Crveni križ proglašava, financiranje iz priloga fizičkih i pravnih osoba, dakle čitav niz izvora koji Hrvatskom crvenom križu u jednoj godini, ja govorim u 2009. godini, ukupno daje 90 milijuna 264 264 tisuće kuna, to je u 2009. godini ukupni prihod Crvenog križa. Pri tome su izdvajanja gradova bila 66 milijuna 765 tisuća kuna, izdvajanja općina su bila 14 milijuna i 700 tisuća kuna, a županija negdje ravno oko 9 milijuna kuna, ukupno kažem 90 milijuna 264 tisuće. Pri prikupljanju ovakvih sredstava Hrvatski crveni križ je imao velikih problema, neki obveznici osobito lokalne uprave nisu izvršavali svoje financijske obveze. U naplati takvih potraživanja bilo je dosta problema, zbog toga se u ovom Zakonu i to mijenja i osigurava se podmirenje obveza člankom 43. u kojem se određuje da je neplaćanje tih zakonskih obveza prema Crvenom križu prekršaj, dakle Prekršajni zakon se odnose na sve one koji koji to ne poštuju sa vrlo visokim kaznama koje idu od 10 do 50 tisuća kuna za pravne osobe i 5 do 20 tisuća kuna za odgovorne osobe u tijelima koja nisu izvršila svoju zakonsku obvezu plaćanja prema Hrvatskom Te odgovorne osobe su u županiji župan, na nižim razinama gradonačelnik i načelnik općine. Ono što je problematično u raspravi bilo to je da se mijenja obveza lokalne uprave i samouprave u postotku iznosa vlastitih prihoda prema Crvenom križu. Postojala je bojazan da se promjena obveze sa 0,5 do 1,8% prihoda na 0,5 prihoda smanjuje prihod Crvenog križa. Zašto se to moralo mijenjati, prije je stajalo da je lokalna uprava područna samouprava trebala iz svojih prihoda izdvojiti 0,2% za djelovanje službe traženja, te 0,5 do 1,8% prihoda za redovite djelatnosti Crvenog križa. Naravno da niti u jednom proračunu se ne može ništa kalkulirati ako je stavka ograničena vrijednošću 0,5 do 1,8 jer koliko će biti za koju općinu mora se točno precizno znati da bi općina ili grad mogli donijeti svoj proračun, dakle nezamislivo ovako rastezljivo definiranje obveze iz proračuna i zbog toga je ovdje odlučeno da se odredi stopa od 0,5% prihoda za redovite djelatnosti i da se ti prihodi prilikom izračunavanja tog postotka umanje za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije pomoći izravnanja i decentralizirane funkcije, vlastite prihode i manjinske prihode. Kada se tako umanje prihodi 0,5% od toga se mora uplatiti u Crveni križ. I sada je nastao naravno problem jer to je ukupno umanjenje prihoda Crvenog križa, budući da je Crveni križ imao sa nekim jedinicama lokalne uprave i samouprave dodatne ugovore za izvršenje pojedinih socijalnih poslova. Neke županije na primjer nisu imale u cijelosti organiziranu socijalnu skrb nego su prepustile jedan dio Hrvatskom crvenom križu. Zašto? Zato što je on imao i organiziranu službu na terenu i educirane odnosno kvalificirane kadrove, županija to nije imala i ona je prepustila Crvenom križu uz određenu naknadu obavljanje tih poslova, zato smo ovdje predložili amandman kojim se osim ovdje definiranih davanja za Crveni križ može napraviti dodatni ugovor između Hrvatskog crvenog križa i jedinice lokalne uprave i samouprave o takvim dodatnim uslugama. Onda to nije zakonska obveza nego je posljedica na temelju kojega Crveni križ izvršava te usluge, a naručitelj, jedinica lokalne uprave i samouprave plaća ugovorenu svotu. To je prihvaćeno i od predstavnika lokalne uprave i samouprave, to je prihvaćeno od predstavnika Crvenog križa i prihvatio je predlagatelj Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Mislim da je u ovom Prijedlogu zakona došlo do značajnog poboljšanja položaja Crvenog križa u Republici Hrvatskoj, do značajne mogućnosti povećanja opsega pružanja pomoći na međunarodnoj razini, do osiguranja sredstava za financiranje i do mogućnosti dopunskih usluga koje Crveni križ može pružati pružati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ujedno je otklonjen onaj nastali zakonski problem po kojem Hrvatski crveni križ ne bi mogao pružati usluge smještaja i prehrane osobama kojima je to potrebno iz socijalnih i zdravstvenih razloga. Iz svega toga naš klub smatra da bi trebalo podržati ovaj zakon i isto tako da bi trebalo podržati amandmane o kojima sam govorio u uvodnom dijelu. Zahvaljujem.

Uvažene kolegice i kolege. Kao što svi ja vjerujem znamo Svjetski dan crvenog križa obilježava se 8. svibnja od 1948. godine. U obavljanju misije pokraj Crvenog križa i Crvenog polumjeseca rukovodi se temeljnim načelima usvojenim na 20. Međunarodnoj konvenciji održanoj 1965. godine u Beču. Ja ću podsjetiti samo na usvojena temeljna načela koja su aktualna i danas, a tada su ona usvojena, a to su humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost i ponavljam njihova aktualnost vrijedi i dan danas. Pokret kao takav ne pravi razliku obzirom na nacionalnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost, ne opredjeljuje se ni za koju stranu. Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom, a u svakoj zemlji može postojati kao što znamo samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. I posljednje ali ne manje važno, ideja pokreta rasla je razvijala se i prihvaćala se u cijelome svijetu. Humanitarno djelovanje i rad Hrvatskog crvenog križa temelji se na odredbama Ženevskih konvencija iz kolovoza 1949. godine koje su dopunjene protokolima iz 1977. i danas već spomenuti Protokol 3 iz 2005. godine. Posljednji protokol odnosi se na dodatni znak raspoznavanja i zaštite tzv. Crveni kristal zbog čega je neophodno domaće zakonodavstvo, a to je razlog čuli smo već opravdanje hitnosti postupka uskladiti s njegovim odredbama, jer se tako omogućava korištenje dodatnog znaka raspoznavanja Crveni kristal što je posebice važno u situacijama potrebne zaštite pripadnika Hrvatske vojske u mirovnim misijama. Osnovni cilj Hrvatskog crvenog križa je ublažavanje ljudske patnje, prevencija bolesti i zašita zdravlja, promicanje solidarnosti i međusobnog pomaganja bez obzira na razlikovne kriterije. Prijedlogom zakona utvrđuju se i javne ovlasti Hrvatskog crvenog križa, djelatnosti i financiranje Hrvatskog crvenog križa kao nacionalnog društva Crvenog križa na teritoriju Republike Hrvatske, te uvjeti i način uporabe i zaštite znaka i naziva Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici. Oni se kao što smo već danas i čuli financiraju na nekoliko načina iz nekoliko pozicija, prije svega to je članarina, to su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državni proračun. Od djelatnosti čije su izvršenje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe povjerile Hrvatskom crvenom križu i njegovim ustrojstvenim jedinicama, o djelatnostima i ugovorenih programa od posebnih akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava, od dotacija, subvencija, nasljeđa i darova, od prihoda, od imovine i prava, od naknada za privređivanje, nagradnih igara prema važećim propisima, od priloga građana pravnih osoba itd. Čuli smo i da je u 2009. godini sakupljeno na taj način preko 90 milijuna kuna. Klub HSS-a smatra dobrim rješenjem da su prijedlogom da su prijedlogom ovog zakona definirani postoci izdvajana, pa je predloženo da za Službu spašavanja života na vodi i ekološku zaštitu priobalja Hrvatski crveni križ stječe 1% sredstava iz uplaćenih pristojbi, a za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) Isto tako za javne ovlasti i djelovanja ustrojstvenih oblika Crvenoga križa, izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) Isto tako pozitivno ocjenjujemo članak 10. točku 3. kojom se propisuje da se na temelju javnih ovlasti vrši organiziranje prijevoza, pružanje usluga, smještaja i prehrane te bez obzira na vrijeme trajanja to se ne smatra turističkom i ugostiteljskom djelatnošću. Ovo posebno naglašavamo s obzirom da je budući da je donošenjem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Narodnim novinama broj 138/06. i Zakona o pružanju usluga u turizmu došlo do prijepora u tumačenju odredbi koje su regulirale takve aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, čak dapače obavljanje takve djelatnosti tretiralo se kao komercijalna djelatnost što nipošto nije u prirodi funkcije postojanja Hrvatskog crvenog križa. Ako bi se nastavak ove plemenite djelatnosti morao nastaviti po pravilima koje važe za komercijalne aktivnosti, odnosno ako bi ih se tretiralo kao turističku uslugu, izgubio bi se smisao tih aktivnosti pod okriljem Crvenog križa, jer zbog skupoće programa više ne bi bio namijenjen ne bi bio namijenjen onima kojima je to najpotrebnije. Budući da se programski sadržaj Crvenog križa odvija u njegovim objektima dulje nego li je to predviđeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu, a nisu izuzeti kao npr. Ferijalni savez, dobro je da je ovim zakonom navedeno da se te aktivnosti ne smatraju turističkom i ugostiteljskom djelatnošću. Nije teško prisjetiti se ne tako davnih nedaća koje su zadesile što našu domovinu, što susjedne zemlje ili one koje su geografski udaljenije od nas, a bez obzira na različitosti uvijek u takvim vremenima svi imaju istu jedinstvenu potrebu, a to je želja da pomoć stigne što prije i učinkovito olakšavanje ljudske patnje. Svjedoci smo da je u proteklom desetljeću došlo do značajnih promjena u djelovanju pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uvjetovani stanjem i potrebama svjetskog stanovništva. Sjetimo se onoga što se događalo kod nas u Domovinskom ratu i poraću. Djelovanje Hrvatskog crvenog križa tijekom posljednjih humanitarnih akcija i ono ono što ih je izazvalo, a to su katastrofalni potresi ili tsunami, gdje je Hrvatski crveni križ prikupio značajna sredstva i isto tako posao ta sredstva poslao na mjesta koja su bila pogođena katastrofama. Kako živimo u vrijeme brzih komunikacija, velikih potreba i očekivanja, potrebno je adekvatnom zakonskom regulativom omogućiti uspješno djelovanje nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Republika Hrvatska od uvijek je davala punu podršku djelovanju Hrvatskog crvenog križa stvarajući pretpostavke koje će osigurati dovoljan broj zainteresiranih dobrovoljaca i osnovna materijalna sredstva za njihovu organiziranu humanitarnu aktivnost, pa mi u klubu HSS-a smatramo da će ovaj zakon tome doprinijeti. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona iako imamo isto tako određene primjedbe. Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je pokret koji je star više od 130 godina. To je u biti vrlo konzervativan pokret koji svojih 7 načela ne mijenja od samog početka i ne djeluje prema dnevnoj politici u nekoj sredini. Sedam temeljnih načela čine bit pokreta. Prihvaćena su na 20. međunarodnoj konferenciji u Ženevi 1965. godine. Države su obvezne u svako doba poštovati privrženost svih sastavnih dijelova osnovnim načelima pokreta, a to su humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, jedinstvo, dobrovoljnost i univerzalnost. To je pokret nastao u ratu i osnovno djelovanje mu je u ratu i oko rata. U razdoblju od 1991. do 1998. godine Hrvatski crveni križ kao najveća humanitarna organizacija usmjerava svoju aktivnost na pomoć stotinama tisuća stradalnika rata. Broj osoba koje kroz to razdoblje Hrvatski crveni križ redovito pomagao bio je u prosjeku 490 tisuća prognanika, izbjeglica i drugih žrtava ratnih stradanja. Najveći broj redovitih korisnika pomoći Hrvatskog crvenog križa koja je pristizala iz međunarodnih i domaćih izvora bio je u 1992. godini. Te godine Hrvatski crveni križ je pomogao 751 tisuću osoba, dakle oko 16% cjelokupne hrvatske populacije. Za potrebe zdravstva u istom razdoblju Hrvatski crveni križ je prikupio više od milijun doza krvi. Služba traženja Hrvatskog crvenog križa prihvatila je i distribuirala više od milijun i pol obiteljskih poruka, zaprimila i obradila 28 tisuća 700 zahtjeva za traženje nestalih osoba, organizirala 174 susreta na kojima se po prvi put sastalo više od 23 tisuće razdvojenih članova obitelji, a samo kroz nacionalni ured prošlo je više od 17 tisuća osoba koje su se obraćale i tražile pomoći i usluge službe traženja. Hrvatski Crveni križ pomagao je i nemoćnim i starim osobama, provodio je odgojno-zdravstveno-zaštitne programe posebno namijenjene školskoj mladeži, organizirao prijem, skladištenje, transport i raspodjelu međunarodne pomoći. Hrvatski crveni križ organizirao je i psihološko-socijalne programe pomoći za osobe smještene u 284 centra za kolektivni smještaj u čitavoj hrvatskoj. Odmah po oslobođenju okupiranih područja Hrvatski crveni križ je organizirao mrežu svojih društava na oslobođenom području i započeo s djelotvornom pomoći svim stradalnicima. Sve navedene aktivnosti kroz posebno teško razdoblje hrvatske povijesti provedene su s relativno malim brojem profesionalno zaposlenih djelatnika zahvaljujući velikom broju volontera Hrvatskog crvenog križa što je u skladu s osnovnim postavkama Međunarodnog pokreta crvenog križa koje zahtijevaju dobrovoljnost kao osnovu svih aktivnosti i intervencija. U miru bi djelatnosti svakog crvenog križa trebale biti reducirane, no kod nas je u nekim slučajevima upravo suprotno. Kada je rat daleko iza nas neka društva crvenog križa u Hrvatskoj okrenula su se vrlo profitabilnim gospodarskim djelatnostima na koja ne plaćaju nikakav porez. Kao što sam rekla, u međunarodnom pokretu se ništa nije mijenjalo već više od 130 godina, a kod nas se zakoni o Crvenom križu mijenjaju u ciklusima svakih 10 godina. Za klub SDP-a sporan je članak 10. stavak 1. točka 3. koji kaže: organiziraju prijevoz, pružaju usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih sličnih razloga. Kuhinje Hrvatskog crvenog križa, dostava hrane u kuće, usluga u centrima, odmaralištima i kampovima, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži socijalno ugroženih obitelji, članova i drugo. Pružanje usluga iz stavka 1. ove točke bez obzira na vrijeme trajanja ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću. Drugi ili slični razlozi koji se spominju u zakonskom prijedlogu članka 10. stavka 1. točka 3. ne bi smjeli biti suprotni humanitarnoj djelatnosti. Turizam, ugostiteljstvo, obrazovanje ne proizlaze niti iz jedne ženevske konvencije niti dopunskog protokola, čak ni Protokola 3. iz 2005. godine koji se nakon pet godina spominje kao razlog hitnog donošenja ovog zakona. Kako nije bilo pet godina hitno dok nisu počele stizati prekršajne prijave zbog bavljenja turizmom protiv najprije Osječkog, a odnedavno i Zagrebačkog crvenog križa. U ovaj zakon uvodi se i pojam crveni kristal. Crveni kristal je nakon crvenog križa i crvenog polumjeseca novi službeno priznati simbol. Niti jedan od međunarodnih ugovora ne predviđa ništa slično što pruža i najmanju mogućnost bavljenja turizmom, ugostiteljstvom ili sličnim gospodarskim djelatnostima. Ono što je važno napomenuti, da gradska društva Crvenog križa nemaju osigurana sredstva iz državnog proračuna, već samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave koja nažalost do sad nisu izdvajala sredstva iako su po zakonu trebala jer u zakonu nisu postojale kaznene zakonske odredbe. U ovom zakonu pozitivno je da se ovim prijedlogom te odredbe i uvode. U nedostatku financijskih sredstava dovodilo se u pitanje obavljanje svih navedenih djelatnosti koje Crveni križ obavlja na dobrobit svih građana. U Crvenom križu rade djelatnici koji su tu zaposleni i koji navedene poslove obavljaju profesionalno što znači da bi za svoj rad trebali dobiti plaću. Ne smijemo zaboraviti da neka društva u Republici Hrvatskoj svaki mjesec vode bitku za golo preživljavanje. Predloženi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu sadrži rješenja kojima se kvalitetnije i preciznije definiraju pitanja rada i djelovanja Nacionalnog društva Crvenog križa i bez obzira na navedene primjedbe klub SDP-a će prihvatiti donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo ga, prije pet dana ovaj mjesec završio je tjedan Crvenog križa. Možda je dobro iz praktičnih razloga napomenuti financijske situacije koje se dešavaju u tom tjednu Crvenog križa. Kao prvo, na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom, međunarodnom, zračnom, željezničkom, brodskom i autobusnom prometu iznos iznos se uzima 3% cijene karte. Zatim nadalje, na sve poštanske pošiljke u unutarnjem prometu osim novina i časopisa iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pisma pri cjeniku usluga javnog operatera. I nadalje na svaku prodanu kartu za kulturne, zabavne i športske priredbe znači tu se ubrajaju koncerti, festivali, kino predstave, športske utakmice i natjecanja lokalnog, državnog i međunarodnog karaktera i slično iznos od 3% cijene karte. Još jedna napomena. Za vrijeme trajanja tjedna Crvenog križa, znači koji se dešava od 8. do 15. svibnja Crveni križ može organizirati i akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga i darova. Kako se u stvari stječu sredstva u Hrvatskom Crvenom križu radi ostvarivanja svojih ciljeva i izvršavanja javnih ovlasti? To je regulirano u ovom prijedlogu člankom 27. Prvo od članarine iz proračuna svih jedinica lokalne i područne samouprave iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nadalje, od djelatnosti čije su izvršenje Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave, te pravne i fizičke osobe povjerile Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima. Od djelatnosti ugovorenih programa od posebnih akcija, aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih, materijalnih sredstava, od dotacija, subvencija, darova i naslijeđa, od prihoda od imovine i prava, od naknada za priređivanje nagradnih igara prema važećim propisa, od priloga građana, pravnih osoba i drugih, od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa. Hrvatski Crveni križ za Službu spašavanja života na vodi i ekološku zaštitu priobalja stječe 1% sredstava iz uplaćenih boravišnih pristojba. Ovdje je važan i članak 30. koji govori da jedinice lokalne i područne samouprave osiguravaju sredstva o čemu je već bilo rečeno da rad i djelovanje službe traži na razini jedinice lokalne i područne samouprave izdvaja se nula dva posto sredstava prihoda jedinica lokalne i područne samouprave određenih sukladno stavku 2. ovoga članka. I dva, javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se nula pet posto sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne samouprave određenih sukladno stavku dva ovog članka i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. I sad spomenut je dopunski protokol Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine o dodatnom znaku raspoznavanja iz protokola tri iz 2005. godine. U Republici Hrvatskoj stupio je na snagu 13. prosinca 2007. godine. Protokolom tri usvojen je dodatni znak raspoznavanja zaštite crveni kristal, pa je nužno domaće zakonodavstvo uskladiti sa odredbama tog protokola. Time se omogućava korištenje dodatnog znaka raspoznavanja crveni kristal radi omogućavanja njegove primjene u slučaju potrebe zaštite pripadnika Hrvatske vojske kada sudjeluje u mirovnim misijama kao i zaštite volontera i profesionalnih djelatnika Hrvatskog crvenog križa kad sudjeluje u humanitarnim misijama. Zakonskim prijedlogom uređuje se da se Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici osnivaju, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i djelovanje udruga. Naravno da Crveni križ ima i svoj statut. Statutom Hrvatskog Crvenog križa utvrđuju se ustrojstveni oblici, znači općinska, gradska i županijska društva Crvenog križa, unutarnje ustrojstvo, članstvo, djelokrug i način rada tijela i službi, imovina i druga pitanja značajna za rad i djelovanje kao i ustroj i djelokrug rada Središnjeg ureda Hrvatskog crvenog križa. Zakonskim prijedlogom utvrđuju se i javne ovlasti Hrvatskog Crvenog križa. Javne ovlasti Hrvatskog Crvenog križa odnose se i na ovlasti u vezi ustroja, priprema ekipa za izvršavanje zadaća, u slučaju katastrofa osnivanje službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja kao i informiranje stanovništva o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih naprava. Zakonskim prijedlogom utvrđuje se djelatnosti koje Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici provode sukladno osiguranim sredstvima i potrebama zajednice, a koje se odnose na prevenciju bolesti ovisnosti, te pružanja usluga smještaja i prehrane osobama osobito djece kojima je to potrebno iz zdravstvenih i socijalnih i drugih razloga, razne vrste skrbi i pomoći osobama treće životne dobi i programe pomoći tražiteljima azila, azilantima i drugim skupinama emigranata, te žrtvama trgovanja ljudi. Pružanje navedenih usluga smještaja i prehrane u objektima Crvenog križa, te prijevoza ne smatraju se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću. I na kraju da zaključim. Predloženim Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu sadrži rješenja kojima se kvalitetnije, preciznije definiraju pitanja rada i djelovanja nacionalnog društva Crvenog križa, te se domaće zakonodavstvo u ovom dijelu u potpunosti usklađuje sa promjenama i prihvaćenim standardima u Međunarodnoj zajednici. I zbog toga svega zajedno sa predloženim amandmanom podržat ću Prijedlog ovog zakona.

Na samom početku izlaganja želim reći da neću podržati donošenje ovog Prijedloga zakona o Hrvatskom crvenom križu. Razlog zbog kojeg neću podržati i ovaj prijedlog zakona jest taj što se ovim prijedlogom zakona Crveni križ ne tretira više kao neprofitna humanitarna organizacija što Crveni križ treba biti sukladno međunarodnim konvencijama kojih je potpisnica Republika Hrvatska, već Crvenom križu daje status koji znatno odudara od statusa koji uobičajeno uživaju neprofitno humanitarne organizacije. I ovim se prijedlogom zakona baš kao i s prijedlogom zakona koji je predložio potpredsjednik Sabora gospodin Vladimir Šeks pogoduje zagrebačkoj i osječkoj lokalnoj podružnici Crvenog križa i to na uštrb ostalih više od sto podružnica ili društava Crvenog križa. Kako? Time što se znatno smanjuju postoci koji se izdvajaju iz raznih proračuna onih podružnica koje se za razliku od one zagrebačke i osječke bave isključivo humanitarnim radom na način na koji to predviđaju Ženevska konvencija i dopunski protokoli. To se odnosi na članak 10. u kojem se u točci 3. zagrebačkoj i osječkoj podružnici omogućava bavljenje nečim što nije u ni jednoj kombinaciji nešto s čime se treba baviti jedna neprofitna humanitarna organizacija, a to je privredna djelatnost, točnije turizam i ugostiteljstvo te osnovnoškolskim obrazovanjem uz pomoć kojeg škole u prirodi, odnosno uz pomoć škola u prirodi Crveni križ iz Osijeka i Zagreba zarađuje najviše neoporezovanog novca. Podsjećam da djelatnosti, da te djelatnosti nisu sastavni dio ni jedne ženevske konvencije, ni dopunskih protokola. Hitnost procedure obrazložena je obavezom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s dopunskim protokolom ženevske konvencije koji se tiče dodatnog znaka raspoznavanja i zaštite tzv. crvenog kristala, ali se taj znak nigdje ne obrazlaže, a radi se o novom službenom izraelskom simbolu, kojem se omogućava Izraelu da uđe u međunarodni pokret Crvenog križa. U svakom slučaju nedovoljnom razlogu za takvu hitnost procedure, jer crveni kristal nema nikakve veze sa Hrvatskim crvenim križom. Trenutno situacija u Hrvatskoj nije takva, na sreću da je realno očekivati nužnost intervencije crvenog kristala, pa hitnost donošenja ovog zakona nije opravdana. Svima je poznato da međunarodni ugovori i konvencije i inače nisu takvog tipa da se donose u hitnoj proceduri i nerijetko se događa da prođe i nekoliko godina od potpisivanja sporazuma do njegove ratifikacije u Hrvatskom saboru, a ovaj zakon i ne predstavlja ratifikaciju dokumenta, već prilično slobodnu interpretaciju, odnosno usklađenje sa protokolom. Iako iznimno cijenim organizaciju Crvenog križa i smatram da je neprocjenjivo djelovanje Crvenog križa u cijelom nizu iznimno teških situacija velikih prirodnih katastrofa i ratnih djelovanja u kojima stradaju jako veliki broj ljudi, vjerujem da Crveni križ ne smije biti iznad zakona i međunarodnih konvencija, a ovim prijedlogom zakona se to čini. Duboko sam uvjerena da je većina djelatnika i djelatnica i aktivista i aktivistica podružnica Crvenog križa u Hrvatskoj dijeli ovo mišljenje. Na čemu temeljim ovu tvrdnju? Na tome što sam baš kao pretpostavljam da je to slučaj i s mnogim drugim zastupnicima i zastupnicama dobila mejl u kojem se apelira na nas da ne prihvatimo ovaj prijedlog zakona, a koji su poslale osobe koje su aktivisti i aktivistice i djeluju u Hrvatskom crvenom križu. Te nas osobe upozoravaju da usvajanjem ovog zakona činimo opasan presedan i neke podružnice Crvenog križa stavljamo iznad zakona, usvajanjem ovog zakona de facto onemogućavamo državni inspektorat da kontrolira rad Crvenog križa na temelju odredbi Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o pružanju usluga u turizmu, što je nedopustivo jer nitko, ni jedna organizacija, pa tako ni organizacija Crvenog križa ne smije biti iznad zakona. Treba naglasiti da postojeći Zakon o pružanju usluga u turizmu pruža dovoljno slobode Crvenom križu da svoje, za svoje članove povremeno, naglašavam povremeno organizira dvodnevne izlete uz najavu državnom inspektoratu koji treba voditi evidenciju da ti aranžmani ne prerastu u biznis na koji se ne plaća apsolutno nikakav porez. Ovim prijedlogom zakona Crvenom križu se omogućava da se bavi turizmom, kao jednom od svojih djelatnosti, ali da za to ne mora plaćati porez, što je nedopustivo, jer se narušava ustavna kategorija o jednakopravnosti pred zakonom. Ovim zakonom Crveni križ se izuzima od zakonom predviđenog nadzora i kontrole, a što jako smrdi na korupciju i to pod egidom bavljenja humanitarnom djelatnošću što je vrhunska manipulacija i obmana javnosti. Logično se nameće pitanje pa kome je to u interesu da Crveni križ ne plaća nikakav porez na enormne prihode za jednu neprofitnu organizaciju i da posluje bez ikakvog nadzora i kontrole? To je pitanje na koja je Vlada Republike Hrvatske dužna dati odgovor. Nitko ne priječi Crveni križ da utemelji tvrtku koja bi se bavila turističkom i ugostiteljskom djelatnošću sukladno propisima koji pokrivaju ovo područje, da plaćaju poreze na te djelatnosti, a da ostvareni profit koriste za humanitarne akcije, ali ovakav način privilegiranja Crvenog križa u ostvarivanju tih poslova stvara ogroman jaz i nepravdu u odnosu na sve druge koji sukladno zakonima Republika Hrvatske obavljaju te djelatnosti. Aktivisti i aktivistice Crvenog križa upozoravaju na cijeli niz postojećih problema u samoj organizaciji o kojima se u javnosti uopće ne progovara, jer je Crveni križ dobio status svojevrsne svete krave, nedodirljiv status zbog djelatnosti kojom se bavi, pa se nitko ne usudi javno progovoriti o tome kako ne bi bio proskribiran kao nečovjek koji se protivi humanitarnom djelovanju. No postoje mnogobrojne sumnje u netransparentnoj poslovanje nekih podružnica Crvenog križa, zapošljavanje ili bolje rečeno uhljebljenje cijelih obitelji u Crvenom križu i žmirenje institucija na takve pojave. Kada to imamo na umu moramo biti posebno oprezni prilikom donošenja zakona kojim će se zacementirati netransparentno poslovanje nepotizam, a moguće i korupcija u organizaciji koja bi trebala biti oličenje pravde i poštenja. Na kraju želim reći da je prava lakrdija kada predlagatelj u obrazloženju govori kako se ovim zakonom uređuje da Crveni križ djeluje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelovanje udruga, jer se ovim zakonom Crvenom križu daje status koji je znatno iznad onoga propisanog Zakona o udrugama, a to govori da Hrvatska nije zemlja u kojoj su svi jednaki pred zakonom. Očigledno su neki jednakiji i zbog toga ne mogu podržati donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala. Imamo dva ispravka i dvije replike. Prvo ispravci. Gospođa Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Pa ispravila bih kolegicu koja, iz njezine rasprave ispada da je zaista Crveni križ jedna profitna u članku 10. se kaže da je Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici osim javnih ovlasti iz članka 8. i 9. imaju druge, među njima je organiziranje prijevoza, pružanje usluga smještaja, prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih sličnih razloga, i sada se nabraja kuhinje hrvatskog, dostava hrane, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog crvenog križa koji i sada postoji u školama obuka neplivača itd. Pružanje usluga iz stavka 1. ove točke bez obzira na vrijeme trajanja …/Govornica udaljena od

se ne tretira Crveni križ kao neprofitna organizacija, druga stvar da posluje bez ikakvog nadzora i kontrole. Pa to je apsolutno netočno. To bi ispalo kao Bože moj dragi a sastali smo se ovako ili onako, a svi smo izrazili i tamo se po vašem mišljenju neka velika enormna sredstva prelijevaju bez ikakvog nadzora i kontrole. Pa svi su u raspravama dosadašnji kolegice i kolege izrazili bojazan glede materijalnog statusa i normalnog funkcioniranja sukladno ovom članku 30. kako bi mogla dalje ta ta organizacija uistinu djelovati na ovim načelima koji su rekli ovdje dakle da može služiti potrebitima i u humanitarnom smislu i svim ostalima i naravno i ovima prostorima, dakle i ovima potrebitima kojih idu, koji ne mogu naučiti plivati ili druge aktivnosti. Molim vas lijepo, ima djece, nemaju svi mogućnost da idu i naučiti plivanje. Jednoga ako se nauči plivati u bilo koje vrijeme to je velika dobit. Hvala lijepa. Hvala. I replika, prvo gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Poštovana kolegica Holy u svom izlaganju je zapravo dosta problematizirala upravo jedan segment kojim se bave neke organizacije Hrvatskog crvenog križa, prije svega očito ona u Osijeku Osijeku i Zagrebu, dakle radi se zapravo o najvećim i najsnažnijim organizacijama koje imaju i najviše raširenu svoju mrežu djelovanja. I upravo kroz to su zapravo imali i najveći broj programa. Jedan od tih programa provodi se konkretno već gotovo 40, odnosno više od 40 godina zasigurno je u jednom dijelu javnosti na tom području itekako prepoznat kao nešto iznimno dobro. Pitanje zapravo koje se otvorilo ovdje kroz mogućnost dakle davanja Crvenom križu ili zakonske mogućnosti da se bavi određenim djelatnostima kojima se dosad objektivno nije bavio ili se bavio, a nije bilo regulirano posebnim Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, otvorilo je zapravo pitanje jednog temeljnog odnosa prema drugim institucijama koje se takvim poslovima bave. Kao što su primjerice turističke agencije. Načelno je to u redu, ali nemojmo prilikom donošenja svojih odluka napraviti još veću štetu od one koja u ovom trenutku postoji. I postoje i objekt koje su uložene jako velika sredstva koja se moraju očuvati. Mislim ne smijemo dopustiti da Hrvatska zapravo zbog inzistiranja na nekim načelima koja realno nisu provodiva napravi veću štetu kao što je primjerice sa državnom imovinom u vojnim objektima gdje je imobilizirana ogromna državna imovina koja se ne stavlja u funkciju razvoja. Dakle, mi kad trebamo donositi odluke donosimo i odluke na takav način da sačuvamo ono što imamo i ono što je dobro. Hvala lijepo. Nema odgovora. Obavještavam da je u 10,47 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. I još jedna replika, gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegica Holy oni građani i aktivisti koji su me molili da interveniram kod ovog zakona upravo su me molili da iznesem sumnje i da iznesem one primjedbe o kojima ste vi govorili. Ja vam se mogu za to samo zahvaliti u njihovo i u svoje ime, imate moju potpunu podršku i klub HNS-a kao što ste vidjeli da je amandman u prilogu da se pokuša riješiti jedan od evidentnih nedostataka ovog prijedloga zakona. Pa vam se zahvaljujem.

radi veliki broj ljudi koji imaju apsolutno ispravne i humane motive svog angažmana u Hrvatskom Crvenom križu, a ukoliko postoje neki koji su zloupotrijebili to povjerenje to svakako treba osuditi. I naravno treba o tome javno govoriti jer niti jedna institucija pa tako ni Hrvatski Crveni križ nije sveta krava da bi bio pošteđen i kritika. Želio bih samo se osvrnuti na financiranje podružnica Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno na čl. 30. stavak 2. Dosada je bila praksa ustvari da je određeni propisani postotak koji se mora izdvajati od strane lokalnih jedinica lokalne samouprave za Hrvatski Crveni križ, odnosno za njegove podružnice, bio propisan, a da se toga nisu držali jedinice lokalne samouprave. Međutim, u čl. 30. u stavku 2. kada se dakle govori o tome koji iznos sredstava treba izdvajati onda se od te osnovice, ta osnovica se umanjuje za mnoge stvari i onda bi se na kraju moglo dogoditi da dođe do umanjenja za 52% za lokalne podružnice Crvenog križa u odnosu na ono što su imali sada. Mislim da bi oko tog članka, oko tog stavka trebalo još dodatno porazmisliti da nam se ne bi dogodilo da trebamo osnovati novi Crveni križ koji bi pomagao podružnicama Hrvatskog Crvenog križa u zemlji, osim ove 2 najjače, dakle zagrebačku i osječku. mislim da nije baš potrebno da se ukida povlastica za plaćanje cestarine na humanitarnu pomoć. Ja znam da je dakle situacija bila takva da se čak predložilo i ukidanje te povlastice za invalide. Međutim, mislim da bi obzirom da humanitarnu pomoć dovode stranci u Hrvatsku, dovode je za građane, a ne za Crveni križ i da ustvari štetu od toga bi imali građani, a ne Crveni križ, da bi i tu odredbu trebalo dakle promijeniti. U tom smislu pridružujem se kolegici Holy ukoliko se to ne promijeni također neću glasati za ovaj zakon. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Ante Zvonimir Golem, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ja se zahvaljujem, htio bih dati nekoliko samo osobnih komentara. Zbog javnosti treba jasno i glasno reći da Hrvatski Crveni križ u RH nema ni jedno pravo veće nego što ima Hrvatski Crveni križ, i što mu pripada po konvencijama, po Ženevskoj konvenciji i po statutu Međunarodnog Crvenog križa. Izgleda da je nesporazum koji je nastupio zbog navođenja čl. 10. trebalo razjasniti. Hrvatski Crveni križ se nikad neće baviti turističkom djelatnošću i neće se baviti drugim djelatnostima koje su privredne djelatnosti, međutim one djelatnosti koje se oni bave, a te djelatnosti mogu djelovati i tu smo imali nerazumijevanja, tako mi navodimo da te djelatnosti kojima se oni bave nisu turističke i gospodarske djelatnosti. To znači nismo dali da se oni bave tom djelatnošću nego smo jasno definirali. Ako postoji zlouporaba, kao za sve drugo tako i za ovo zlouporaba postoji, od poreznog sustava koji kontrolira financiranje do svih drugih institucija društva koje treba rješavati. Ali ne možemo jednu organizaciju na ovaj način stigmatizirati i na ovaj način prikazivati humanitarnu organizaciju da se zato što dobiva onaj dio poslova koji mu je naprosto dužnost po konvenciji i dužnost po međunarodnim propisima da smatramo da će se to odmah izjaloviti ili da će to odmah biti predmetom nekakvog spora. S druge strane u čl. 30. stavku 2. prihoda točno je, to sam upravo u uvodnoj riječi i naglasio da je problem bio dosada što se govorilo o prihodu, a nismo se izuzeli da recimo što je u tom dijelu prihoda znači namjenski prihodi pa su se i oni obračunavali što je postalo praktički neizvodivo s ovom stavkom 2. gdje se izdvaja 0,5% se ostvaruju dovoljni prihodi za rad. I ono što je još bitnije rečeno sa čl. 43. ćemo osigurati da od 130 društava 130 budu i financirane. Tada neće 53 društva koji su financirale morati pomagati financirati ostalih 103 društva. Ukoliko Hrvatski Crveni križ negdje ostvari nekakav, nazovimo to tako, prihod, vlastiti prihod, on će ga i opet uvrstiti u humanitarni rad jer ja ću vas podsjetiti sigurno je u doba kad smo mi bili manji, kada smo skupljali za Hrvatski Crveni križ recimo papir po ulici i kada su se vozili kamioni nitko tada nije govorio da se bavio komunalnom djelatnošću, ne bavio se humanitarnom djelatnošću, a sredstva prikupljena na taj način korištena su opet humanitarno. Hvala lijepo. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče evo ja bih na početku spomenula sigurno 131 društvo koje se uglavnom bavi humanitarnim radom kako to predviđa Ženevska konvencija i dopunski protokoli. Isto tako bih istakla jednu važnu ulogu našeg internacionalnog Crvenog križa. Za vrijeme Domovinskog rata pa i podaci ou podaci ou 92. godini čak 16,6% naše populacije zapravo imalo pomoć Crvenog križa, zatim vrlo važnu ulogu u Poreču u zaštiti i unapređenju zdravlja i socijalne skrbi, zdravstveno humanitarnog odgoja, zatim organiziranog prihvata i raspoređivanja humanitarne pomoći, koordinacija provedbi akcija solidarnosti i što je vrlo bitno popularizacija dobrovoljnog davatelja davatelja krvi. Isto tako moram naglasiti u proteklih 10-tak godina da je došlo do promjena i zbog globalnog zatopljenja, učestalih katastrofa, epidemija oružanih sukoba, migracija, onečišćenja itd., upravo zbog toga su donesene međunarodne rezolucije, odnosno međunarodne konferencije Crvenog križa, ... su zapravo strategije za buduće djelovanje između ostalih je i Strategija 2020. godine 2020. godine za nacionalna društva a isto tako i Strategija za obnavljanje obiteljskih veza. U to smislu bih isto tako naglasila jednu vrlo važnu pozitivnu ulogu Crvenog križa, nacionalnog Crvenog križa na našem području kada je zapravo ustrojena služba za traženje kroz nacionalni ured pa evo podataka, koje poprimila ta služba 28 tisuća 700 zahtjeva, da je organizirano 84 susreta i da je 23 tisuće razdvojenih članova obitelji na taj način su pronašli svoju rodbinu. Treba zapravo naglasiti da u Crvenom križu djeluju profesionalci a isto tako i entuzijasti prema tome to su za svaku pohvalu. Međutim, kako su kolege prije mene naglašavali postoje sumnje upravo zbog ove djelatnosti Crvenog križa koja ne spada u humanitarne djelatnosti i naravno da za za dobro djelovanje, odnosno za uspješne intervencije nacionalnih društava Crvenog križa sigurno da treba napraviti zakonsku regulativu odnosno zakonski okvir za djelovanje. Naime, od stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom crvenom križu 2001. godine i Zakon o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa 2003. godine, međunarodno humanitarno pravo se dalje razvijalo, pa između ostalog imamo 2005. godine usvojeni treći dopunski protokol Ženevskim konvencijama koji govori o spomenutom crvenom kristalu odnosno dodatnom znaku raspoznavanja. Problem je znači ovaj koji smo danas iz više diskusija uočili a to je pružanje usluga smještaja i prehrane osobama kojima je to potrebno iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga za članove Hrvatskog Crvenog križa. Naime, navedene usluge donošenjem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu Hrvatski Crveni križ ne bi smio obavljati jer bi se nalazio u prekršaju prekršaju neovisno o tome je li ga obavlja kao neprofitna organizacija bez stjecanja dobiti. Upravo ovim zakonskim prijedlogom utvrđeno je da se pružanje usluga smještaja i prehrane u objektima Crvenog križa kao i prijevoz ne smatraju turističkim ugostiteljskom djelatnošću. ugostiteljskom djelatnošću. Upravo zbog toga što smo dobili od nekih organizacija Crvenog križa, što smo dobili od građana dobili smo pismo u kojima postoje sumnje za ovakve djelatnosti, u kojima postoje sumnje za dvije organizacije Crvenog križa, mislim da Zakon ne bio smio poslužiti kao pokriće za bavljenjem nekim Hrvatskih društva Crvenog križa Crvenog križa ugostiteljstvom, obrazovanje i sličnim nehumanitarnim djelatnostima protiv Ženevskih konvencija. Mislim da bi na taj način trebalo preciznije iskristalizirati te sumnje, odnosno odagnati te sumnje, jer prijepori oko ovako ugostiteljskih djelatnosti ne smije bacati bilo kakvu sjenu na humanitarno djelovanje Crvenog križa. Hvala lijepo. Evo Prijedlog zakona koji je pred nama donosi brojne novine, neke su suštinske neke nisu, neke su dobre, neke bi mogle biti još i bolje rekla bih, poznato mi je da je u izradi Zakona aktivno sudjelovalo nacionalno društvo Hrvatskog crvenog križa međutim, raspolažem isto tako i s informacijom da su odredbe nekih članaka mijenjane naknadno bez saznanja i bez suglasnosti Nacionalnog društva što mislim da nije dobro. Jer se tako lako stječe dojam da se struka uvijek koristi na neki način kao paravan, kao alibi, kako bi se moglo reći da je struka odobrila podržala neki Zakon, a u konačnici baš i ne bude tako. Ja ću u svom osvrtu nastojati biti kratka i konkretna tražila bih od gospodina državnog tajnika nekoliko pojašnjenja. Naime, mojih nekoliko prethodnika je također izrazilo svoje rezerve i sumnje zašto ovaj Zakon mora ići po hitnom postupku. Dakle, ne radi se ni o kakvom usklađivanju, ni u interesu obrane, ne postoje nikakvi važni državni razlozi i smatram da zapravo Ministarstvo neosnovano zahtijeva da Zakon ide po hitnoj proceduri, a pogotovo čini mi se nekako u svjetlu u svjetlu novinskih napisa u posljednje vrijeme o ovom Zakonu mislim da nije trebalo u javnosti dodatno poticati sumnju da se želi nešto na brzinu i mimo struke progurati. Dakle, svjedoci smo u posljednje vrijeme brojnih napisa koji upućuju na to da se Zakon mijenja zbog jednog ili dva društva koja se bave nedozvoljenom turističkom ili ugostiteljskom djelatnošću i da im se u tom smislu ovim Zakonom pogoduje. I tu je za mnoge sporan članak 10. stavak 3. koji dakle uređuje ugostiteljsku-turističku djelatnost bez obzira na vrijeme trajanja. Ja moram priznati da meni ovo nije najspornija stvar u ovom Zakonu. Zašto? Pokušat ću obrazložiti zbog čega. Zato što ovaj članak nije apsolutna novina, on je dijelom sadržan u Zakonu o pružanju usluga u turizmu u članku 6. i taj članak kaže da sindikati, Udruge umirovljenika, Udruge planinara i slične druge udruge, ovdje se naravno može podrazumijevati i Crveni križ mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaka propisanih statutom udruge organizirati paket aranžmane, izlete itd. u trajanju do dva dana. Međutim, poznato nam je da programi Crvenog križa, dakle oporavak mladeži, djece i socijalno ugroženih obitelji, obuka neplivača, programi, edukacije traju duže od dva dana. sukladno zakonu podrazumijevaju obvezno angažiranje turističkih agencija kao posrednika što dovodi do poskupljenja usluga koje Crveni križ pruža. Dakle, isti zakon je predvidio izuzetke za određene udruge, za izviđače, za amaterske sportske klubove, ali ne i za udruge Crvenog križa. nije čudno, nije neobično rekla bih što je predlagatelj predložio stavak 3. članka 10. Međutim, ono što smatram iznimno spornim jest to što ne dostaje stavak 2. članka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu koji jasno i precizno kaže da sve te aktivnosti Crvenog križa mogu se raditi ako su bez svrhe stjecanja dobiti. Ovo je iznimno važan stavak. Gospodine državni tajniče iznimno važan stavak, a nema ga. Ispravite me ako griješim. Dakle, to nedostaje čini mi se ako želimo onemogućiti da se preko jedne humanitarne organizacije kao što je Crveni križ stječe enormna dobit kroz ugostiteljsku odnosno turističku djelatnost. Dakle, to nedostaje ako smo željeli spriječiti da jedna neprofitna udruga, organizacija postane profitna. Jedan vrlo važan segment ovog zakona odnosi se na financiranje društva Crvenog križa i članak 30. to vrlo jasno određuje. Dakle, 0,7% to ne zvuči malo, međutim manje od onoga što propisuje postojeći zakon. Da se razumijemo ne mislim da je postojeći zakon bolji od ovog kojeg predlažete, jer znamo da stvari nisu funkcionirale, znamo da nisu postojale kaznene odredbe itd. Međutim, mislim da će društva u velikim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa visokim budžetima imati dostatna sredstva za funkcioniranje, tim više ako se bude radilo o dobrostojećim imati priliku javiti se na natječaje za brojne projekte i programe. Međutim, gospodine državni tajniče zapitajmo se, što će biti u onim sredinama gdje su proračuni relativno mali? Kako će ta društva funkcionirati? Kako će ta društva opstati? Kako će osigurati plaće? Ja vam mogu dati jedan vrlo konkretan primjer jer je sada moguće jednostavno izračunati koliko će neka društva biti na gubitku. Npr. grad Krapina je u 2009. godini izdvojio za rad Crvenog križa 230 tisuća kuna. Po prijedlogu novog zakona, ove godine bit će dužan izdvojiti za potpuno isti opseg djelatnosti 119 tisuća kuna. Pa to je smanjenje od 52%, to je smanjenje za 111 tisuća kuna. Što bi to moglo prouzrokovati? Ja mislim da moramo sada o tome govori i da moramo na neki način predvidjeti i spriječiti posljedice donošenja ovakvog zakona. Ja mislim da bi to moglo dovesti do ukidanja radnih mjesta. Možda ćemo imati situacije da će nam društva spasti na jednu osobu, možda samo na ravnatelja. I dobro je da se zapitamo koliko će se smanjiti aktivnosti društva. Mislim da je sasvim izvjesno zatvaranje nekih društava u manjim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Koja su moguća rješenja? Jedna od rešenja ovakve situacije mislim da je određivanje koeficijenta kojim bi se zaštitile plaće djelatnika Crvenoga križa kao što je to slučaj sa djelatnicima jedinica lokalne samouprave, kao što je to slučaj sa djelatnicima u školama. treba na neki način biti siguran da ćemo sa ovakvim financiranjem osigurati plaće djelatnicima u društvima Crvenoga križa, a onda ćemo umješnosti ravnatelja, odnosno djelatnika pripustiti prikupljanje dodatnih sredstava za brojne programe i projekte. Drugo rješenja naravno jest da članak 30. zakona koji predlažete, dakle prvi, drugi i treći stavak se zamijeni člankom 14. odnosno stavkom 1. važećeg zakona u kojem se određuje i mogućnost većih izdvajanja i jedinica lokalne i regionalne samouprave. To možda zvuči slično onome što predlaže Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. mislim da se tamo radi o projektima i programima, a ne za djelatnost odnosno redovno funkcioniranje društva Crvenog križa, odnosno za plaće djelatnika. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, jedna replika. Ispravak gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ispravila bih kolegicu koja kaže da sada Crveni križ neće imati dovoljno sredstava za plaće. ... da će dobivati puno manje sredstava. To uopće nije točno, jer upravo ovaj zakon obvezuje jedinice lokalne uprave da daju sredstva. Do sada ste imali slučajeve da uopće nisu davali sredstva, nisu imali nikakve kazne, nikakve odredbe za to što ne daju ta sredstva. Primjer vam je u mojoj županiji gdje grad nije davao Crvenom križu, a ipak su mogli isplatiti plaće. A drugo je netočno što ste rekli da će očekujete nekakvu dobit, profit kao ugostiteljsku i turističku djelatnost. Ne znam od kuda bi imali profita, ako članak 3. kaže da pružanje pomoći smještaj ... osobama koje su siromašne, koje nemaju za to da im se dostavlja hrama u kuću, dakle koji ne mogu koji uopće sredstava za to, onda ne vidim od kuda taj profit i ta dobit od takve sirotinje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika gospodin zastupnik Zdenko Franić. Štovana kolegice Jerković u vašoj ste se raspravi dotakli ovih situacija vezano uz možebitne pružanje turističkih usluga od strane Crvenog križa. Pa ja bih samo htio tome pridodati svoje razmišljanje vezano uz činjenicu da je djelatnost Međunarodnog Crvenog križa pa tako i Hrvatskog Crvenog križa regulirana međunarodnim konvencijama, odnosno ženevskim konvencijama. A prema članku 140. Ustava Republike Hrvatske međunarodni ugovori su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona, a niti jedna od ženevskih konvencija ne predviđa da se bilo koje društvo Crvenog križa, Crvenog polumjeseca ili crvenog kristala na svijetu nečim što ima obilježje naplate turističke ili ugostiteljske djelatnosti. Pa prema tome, postavljam retoričko pitanje je li pružanje usluga iz članka 10. bez obzira na vrijeme trajanja da se ne smatra ugostiteljskom djelatnošću, da li je taj izričaj u zakonu dovoljan da se mi ogradimo od međunarodnih konvencija. Državni tajnik, Ante Zvonimir Golem. Izvolite. odmah na postavljena pitanja. Dakle, u uvodnoj riječi sam napomenuo važan državni razlog je upravo činjenica da i naše snage koje se nalaze u mirovnoj misiji bi trebale počet koristiti crveni kristal. Ako to nije dovoljno, ja ne znam onda što je. Jer, ja sam ponovio u uvodnoj riječi da se radi da je Izrael dao taj prijedlog, međutim danas korištenje crvenog križa ili crvenog polumjeseca će se, očekuju naši dakle hrvatski vojnici da će koristiti u mirovnim misijama, upravo na terenu gdje se trenutno nalaze. Druga stvar, ne možemo prihvatiti dakle dobro smo gledali Zakon o turističkoj djelatnosti i ne možemo prihvatit formulaciju, evo ja ću dati primjer. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi između ostalog sudjeluje u tome da Hrvatski Crveni križ godišnje zbrinjava veću količinu djece iz posebnih kategorija stanovništva, znači djece bez roditeljske skrbi za koje obavlja što bi mi rekli da ovoga u zakonu ovako nema, turističku djelatnost. Šta radi, vodi ih na more na kampove kampove i to po 7, po 14 dana. I po prijedlozima koji su stizali do nas kada smo o tome raspravili …/Govornik se ne razumije./… ispalo bi da bi Hrvatski Crveni križ trebao platiti turističkoj organizaciji da ona to izvede jer se oni ne mogu sa time baviti jer je to proglašeno turističkom djelatnošću. Ono što mi kažemo kada Hrvatski Crveni križ to radi onda to nije turistička djelatnost i to smo uveli kao odredbu u ovaj zakon. S treće strane, ne može se govoriti o svrsi stjecanja dobiti. Naime, mi govorimo o prihodima i rashodima i može se dogodit da ima viška prihoda nad rashodima koji će se koristiti, koja nije dobit već se koristi u svrhu humanitarne djelatnosti. Mislim da je dobit, a prihod i rashod da su kategorije koje su financijskim zakonima potpuno jasno definirane i tu se vidi da humanitarna organizacija ne može ostvariti dobit, to je potpuno jasno, već da može ukoliko postoji višak prihoda što bi bilo dobro jer ih može usmjeriti u svoj humanitarni rad. Tako je situacija recimo, to je s jedne strane, znači pokušavamo cijelo vrijem reći da bi taj članak 10. navodno sad postaje sporan, a da bi se tu moglo dogodit da ospori jedan višak prihoda. bojimo se cijelo vrijeme da ta ista društva u drugim dijelovima Hrvatske neće imati dovoljno prihoda da bi mogli funkcionirati. Ako su do sada 131 društvo Hrvatskog Crvenog križa u Hrvatskoj bili financirani na način da je samo njih 53 primalo sredstva od županija onda je valjda jasno da su morali preraspodjelom unutar društava osigurati funkcioniranje svih 131 društvo. Ono što smo ovim napravili, a to je da se osiguravaju do danas sva 131 društva Hrvatskog Crvenog križa mogu ostvariti ono što im po ovom zakonu pripada i po međunarodnim konvencijama za njihov humanitarni rad gdje smo, i evo Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici uz sredstva iz stavka 1. članka 30. mogu steći i druga sredstva jedinice lokalne područne samouprave sukladno ugovoru s jedinicom. Znači ne spominju se projekti, ne spominje se to za financiranje već da mogu sredstva iznad toga što je upravo Biokrapina primjer gdje je dakle Krapina odlučila, poglavarstvo da će svoje društvo dodatno financirati izvan okvira onoga što je po ovome zakonu koji je bio do sada i koji je koji je bila obavezna. U svakom slučaju ono što treba reći i široj javnosti, postoji niz akcija koje kada se događaju svi pozdravljamo. Dapače, kada i Hrvatski Crveni križ organizira spremni smo otići tamo, spremni smo pružiti načelnu potporu, a danas kad donosimo ovakav zakon onda stalno pokušavamo zbog dva novinska članka koja sam evo i ja bio upoznat, staviti jedan oblak sumnje da ono što ovim zakonom želimo osigurat Hrvatskom Crvenom križu bi trebalo biti nečasno. Mislim da to nije u redu. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Kolegice i kolege. Svemu pa svakom zakonu i svakoj temi možemo pristupiti na najmanje dva načina. Možemo ići bona fide, u dobroj vjeri predlagatelja, a možemo ići i na povjerenje u intencije, u namjere, nakane onoga što se hoće zakonom postići. Ja polazim od toga da predložene izmjene ovog zakona su napravljene u dobroj vjeri i želim vjerovati da će one doprinijeti onome što bi trebalo čini mi se biti nesporan zajednički cilj svih nas, da se jednoj organizaciji sui generis društvenoj organizaciji kao što je Crveni križ osigura što je moguće kvalitetniji rad kako bi oni uspjeli obaviti, izvršiti svoju društvenu misiju. U tom pogledu svaki prijedlog kako bi se kako bi se ta misija ili kako bi se Crveni križ osposobio za ostvarenje te misije je dobro došla. Mislim da je jako dobro što ovdje nema i ne bi smjelo i ne može valjda biti niti ideoloških niti stranačkih podjela pa možemo biti disonantni unutar vlastitih klubova, ovisno valjda o tom pristupu kojim idemo. Ja bih upozorio na ovo o čemu su i prethodnici nešto rekli, izrekao i svoja razmišljanja. Prvo, pitanje koje očigledno izaziva prijepore i za koje se mogu pronaći argumenti, ovisno valjda kako čitamo, o tome što bi to zapravo Crveni križ mogao i smio raditi kada je riječ o graničnim djelatnostima ili uslugama koje se tiču prijevoza, smještaja i osiguranja prehrane građana, klijenata ili kako ćemo to zvati, skrbnika unutar aktivnosti koje Crveni križ obavlja. Doista teško je povući jasnu granicu između onoga što je djelatnost koja osigurava normalno funkcioniranje, pa i ostvarivanje misije. Crveni križ između ostaloga ima i obvezu da prevozi, hrani i smješta ljude dakako one koji se nalaze u stanju ugroze ili koji su na bilo koji drugi način u stanju potrebe i nisu u mogućnosti te svoje potrebe namiriti u profitnim udrugama, odnosno u profitnim organizacijama, poduzećima itd. Pred očima se obično, ovdje je to čak i izrijekom spomenuto ima dva slučaja ili dvije organizacije Crvenog križa. Jedna je ova osječka, a jedna je zagrebačka. Osječki Crveni križ koliko ja znam ima program obuke neplivača za što se koriste bazeni u Orahovici i riječ je sigurno o djelatnosti koja sama po sebi nije profitna djelatnost. Ja ne bih imao apsolutno ništa protiv da se i uplati neka kuna, jer postoje troškovi i izgradnje i održavanja, pa i organiziranja obuka za neplivače, a korist, društvena korist koja se tom prilikom ostvaruje je nemjerljiva. Neki dan sam imao prilike vidjeti podatak, zapravo nisam ga čak ni trebao vidjeti nego ga empirijski znam da je 70-tih i 80-tih godina u gradu Sisku svake godine se u rijekama utopilo troje, četvero djece, a od kad je izgrađen olimpijski bazen devedesete godine niti jedno dijete se nije utopilo. Obuka neplivača ima silni značaj i u tom smislu znate ja sam za to da da ne cizeliramo, da se previše ne upinjemo u to da dokažemo eto kako Crveni križ Osijek obavlja profitabilnu djelatnost pa mu to treba uskratiti ili na bilo koji način onemogućiti. Drugi primjer je ovaj koji se tiče zagrebačkog Crvenog križa i odvođenja djece recimo iz Beslana u odmaralište zagrebačkog Crvenog križa koji je također par excellence humanitarna djelatnost, a nikako turističko-ugostiteljska ma kako se to, ako bi se negdje nešto pokušavalo na silu ili ako bi se to htjelo zločesto i sumnjičavo gledati možda moglo pod to podvesti. Dakle, smisao ove intervencije i ove moje objekcije se tiče toga da treba omogućiti Crvenom križu tamo gdje on i organizacijama koje su u mogućnosti da obavljaju tu djelatnost ukoliko nakana nije unaprijed da se ostvaruju nekakvi profiti ili kao što bi rekla kolegica Jerković extra profiti, a svaka kuna koja se zaradi za to postoje mehanizmi društvene kontrole neka se usmjeri u humanitarne svrhe i ništa se strašno niti nemoralno ili nečasno nije dogodilo. Drugo pitanje o kojem želim nešto reći je ovo na koje se s pravom upozorava. Mi smo na sjednici odbora imali predstavnike Hrvatskog Crvenog križa koji su prihvatili ovakav prijedlog uz neke amandmane, ovakav prijedlog zakona i ja ne bih htio biti papskiji od pape niti si utvarati da mi je više stalo do Crvenog križa nego što je stalo ljudima koji Crveni križ vode. No međutim, iskreno sam zabrinut hoće li ovim izričajem kako ga sada imamo u prijedlogu zakona se osigurati dovoljna sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa na području cijele Hrvatske, svih općina i gradova. Možda mi ne zvuči dovoljno uvjerljivo tumačenje i državnog tajnika da je sadašnja obligacija, dakle da se nula pet posto proračuna plus nula za ovu službu traženja spašavanja, da kao obligacija da će sada više osigurati nego u vremenu kada je postojala skala od do. Naprosto kada se gleda drugi stavak članka 30. onda mislim da se tu značajno umanjuje zapravo prihod kada se kaže da se pod prihodima jedinica lokalne samouprave u stavku 1. ovoga članka izuzimaju sljedeći prihodi: dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, isključuje se pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, vlastite prihode i namjenske prihode. E sad vidite, te općine koje ne mogu živjeti bez pomoći države, bez decentraliziranih sredstava za decentralizirane funkcije teško će moći namiriti dovoljno sredstava i za jednu plaću i nisam siguran da to ozbiljno neće pogoditi veliki dio općinskih organizacija Crvenog križa. Stoga predlažem zaključak kojega bismo kojega bismo usvojili uz prijedlog ovog zakona, a koji bi mogao glasiti ovako: Obvezuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske da prati i nadzire primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Crvenom križu Republike Hrvatske i nakon godinu dana analizira rezultate i učinke ovih mjera i izvještaj dostavi Hrvatskom saboru. Dakle, ovo je također u dobroj vjeri. Možda bi se smatralo samo razumljivim, ali da obavežemo ministarstvo ako se desi da ta sredstva ne budu dostatna da se odmah pristupi izmjeni zakona kako ne bismo na bilo koji način ugrozili funkcioniranje Hrvatskog crvenog križa kao velim društvene organizacije sui generis koja ima nemjerljiv značaj. I treća stvar o kojoj želim samo dvije riječi. Crveni križ je podnio amandman kojega na odboru nismo usvojili, a tiče se oslobađanja od naplate cestarina. Znate, obrazloženje koje je državni tajnik dao je išlo a kao neke ceste su već date u koncesiju, pa tko bi to kontrolirao te provoze da li su oni doista u funkciji ostvarivanja djelatnosti Crvenog križa, koja bi to administracija bila potrebna da se to sve skupa prati itd. Ja mislim Ja mislim da bi se to relativno, da bi se moglo uspostaviti relativno pristojan mehanizam praćenja i da država Hrvatska na cestama koje su u njenom vlasništvu osigura besplatan prijevoz za djelatnost Crvenog križa a da se preporuka dade svima koncesionarima i da se osigura besplatan prijevoz kada je riječ o Crvenom križu i njihovim potrebama. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. To, podržavam donošenje ovoga zakona, ali sa žaljenjem da se uopće na Crveni križ, uopće postavlja sumnja neke profitne organizacije i da bi mogla uopće tako nešto biti, budući da sami znamo koliko humanitarno radi i koliko zastupamo aktivnosti Crvenoga križa. Naime Hrvatski crveni križ je kao nacionalno društvo priznato i od Hrvatskoga sabora, priznato je i od međunarodnog odbora Crvenoga križa, isto tako punopravni je član međunarodne federacije društva Crvenog križa i crvenoga mjeseca i sve opet regulirano međunarodnim konvencijama. Naravno da ovaj zakon se usklađuje sa promjenama i standardima u međunarodnoj zajednici kojoj Svjesni smo i sami da posljednjih 10 godina je sve veće djelovanje Crvenog križa i crvenog polumjeseca i zbog prirodnih i katastrofa, zbog globalnog globalnog zatopljenja, zbog promjena klime, učestale katastrofe koje poprimaju velike razmjere ekološke i tehnološke, nesreće sa posljedicama masovnih stradanja, epidemija ekonomskih i socijalnih posljedica itd. Pola sveukupne svjetske populacije živi ispod granice bijede, u neimaštini i bolesti, uz nedostatak hrane i sve češći nedostatak vode. Nasilje i opća nesigurnost je u porastu, diljem svijeta se organiziraju konferencije kako smanjiti štetne katastrofe. Žene u tom dijelu najviše stradaju i preuzimaju najveću odgovornost. Pitanje je da li i mi na lokalnoj razini dovoljno i ozbiljno razmišljamo pri razvojnim ulaganjima na rizik od katastrofa. Ono što Crveni križ nudi za obranu od katastrofa i smanjenje rizika i šteta je program koji proizlazi iz njegovog djelovanja tijekom Domovinskog rata i poraća, i danas imamo mrežu od 130 županijskih i gradskih općinskih društava koji zaista imaju veliki dijapazon djelovanja i pomoći ljudima koji su u nevolji. Ovim prijedlogom zakona utvrđuje se i djelatnosti koje Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici provode sukladno osiguranim sredstvima i potrebama zajednice, a koji se odnose i na prevenciju bolesti, ovisnosti, pružanja usluga smještaja, prehrane osobito djeci, razne vrste skrbi i pomoći osobama treće životne dobi, te programi pomoći tražiteljima azila, azilantima i drugim skupinama migranata, te žrtvama trgovanja ljudima. Pružanje navedenih usluga i smještaja prehrane objektima Crvenog križa te prijevoza zaista mislim da se ne trebaju smatrati turističkom i ugostiteljskom djelatnošću jer članak 10. dovoljno to razrađuje i obuhvaća se djelovanje i pomoći neplivačima, oporavak djece i mladeži i socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga crvenoga križa. ne vidim otkud bi ta dobit bila i nevjerojatno kako ta dva članka jednu negativnu notu daju aktivnostima Crvenoga križa. Podržavam prijedlog amandmana Crvenog križa u članku 4. stavak 2. gdje se predlaže brisanje riječi tijelo, te dodavanje riječi nacionalno društvo, jer smatram da je zaista su sve odredbe međunarodnog prava i statuta pokreta Crvenog križa i ostali akti taj naziv upućuju na to da bi se moglo zamijeniti tijelo sa nacionalnim društvom. Moram prenesti bojazan i sa lokalne razine, da će se znatno smanjiti sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, što su i kolege tu navodili da će dovesti u pitanje njihovo funkcioniranje i provođenje tog programa, međutim xx primjera imamo gdje ta sredstva nisu bila doznačena, a upravo ovaj zakon daje i kaznene odredbe ukoliko se ta sredstva ne doznače Crvenom križu. Članak 14. ovoga zakona govori o crvenom, o znaku Crvenog križa koji se za vrijeme oružanog sukoba koristi kao znak zaštite sanitetskog osoblja objekata jedinica i prijevoznih sredstava na način utvrđen ženevskim konvencijama. Na žalost bili smo svjedoci u prošlosti u Domovinskom ratu kada križ, odnosno znak Crvenog križa nije pomogao vukovarskoj bolnici unatoč znaka koji je stajao na krovu koji se mogao vidjeti iz aviona, a srbočetnici su granatirali vukovarsku bolnicu. Dakle nisu uvažavali ni kad su pucali, a nisu uvažavali ni kada su pucali na sanitet bjelovarske bolnice u kojem je bio pokojni dr. Anđelko Višić i koji je tada izgubio život, a bio je pod znakom Crvenog križa. I na kraju sve pohvale aktivnostima Crvenog križa, nedavna tragedija na Haitiju potvrđuje važnost pripreme volontera i stanovnika za djelovanje u katastrofama u kojima se možemo naći. naći. Podatak je da je u prvih 14 sati na online linijama donacijama skupljeno 800 tisuća kuna, što govori o senzibilizaciji hrvatskoga naroda za djelovanje djelovanje Crvenog križa. Čestitke i volonteru gospodinu Tihomiru Štrekelju iz Osijeka, umirovljenom dočasniku Hrvatske vojske koji se na Haiti priključio s jedinicama za žurni odgovor na katastrofe austrijskog Crvenog križa specijaliziran za pročišćavanje vode. Nedavni primjer pomoći volontera u Gospiću, u Metkoviću i Pločama na području Kosinja i neretvanske doline za vrijeme poplava govori o njihovim aktivnostima i pomoći koje daje Crveni križ. Izvještaji Crvenog križa govori o humanitarnoj i socijalnoj odgovornosti naše zemlje koja mislim da je zaista na zavidnoj razini, a govore i o dobroj suradnji Crvenog križa sa Vladom Republike Hrvatske. Na kraju, zaista mislimo, mislim da dalje trebamo koristiti međunarodni odbor Crvenog križa u rješavanju problema i traženja nestalih osoba, na žalost koji još uvijek postoje u našoj domovini nakon stravičnog i strašnog Domovinskog rata. Hvala.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica Caparin je stvarno dobro pobrojala sve ove aktivnosti i značaj Crvenog križa, društava, a posebno spomenuvši Domovinski rat treba istaknut da nije bilo milosti od strane agresora kad su dovozili pomoć, evo i na području Pakraca, Lipika i tu upravo ekipe iz Bjelovara koje su u kamionima označenim crvenim križem, označenim bolničkim oznakama dovozili hranu i pomoć u Pakrac i Lipik bili su granatirani, na žalost ti dečki koji su vozili tu pomoć su nerijetko i stradavali. Kad govorimo o profitnim društvima Crvenog križa pa naravno da se bave i određenim aktivnostima gdje zarade poneku kunu, ali nikako ne mogu biti profitna društva nego svaku tu kunu društva ulažu u humanitarne aktivnosti kojima se bave. Pa tako i na području gradova Pakraca i Lipika djeluje jedno sjajno društvo gradskog Crvenog križa Pakrac koje se bavi i pučkom kuhinjom i Domom za stare i nemoćne osobe i organiziranjem sakupljanja krvi od dobrovoljnih davatelja. Naravno u svom okviru ima i službu traženja koja je na ratom stradalim područjima i dalje jako bitna i ima veliki značaj. Pa samo na području naša 2 grada još uvijek 43 naša stanovnika nakon Domovinskog rata vode se kao nestale osobe i nadam se da će upravo uz pomoć Crvenog križa i njihovi ostaci uskoro biti pronađeni. Evo tu dajem punu potporu izlaganju kolegice Caparin i naznačavam da društva Crvenog križa dapače moraju se baviti određenim gospodarskim aktivnostima kako bi si popravili svoj budžet, ali svaku zarađenu kunu oni ulažu u humanitarne aktivnosti društava Crvenog križa. Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa mislim da među nama kolega zaista ne bi smio postojati ni jedan trag sumnje u humanitarnu aktivnost Crvenog križa. Ja se sjećam, danas je sasvim drugačija nabava ali bili smo u situaciji kada nismo imali krvi, kad nam je jedino Crveni križ pomogao u dobavi krvi. A s druge strane, nezamislivo je da u onakvoj borbi i u onako strašnoj situaciji u kojoj se nalazio Vukovar i vukovarska bolnica koja je bila puna ranjenika, zaštićena svim Ženevskim konvencijama, dakle zaštićena i znakom Crvenog križa, a agresor srbočetnička vojska je samo udarala na tu bolnicu. Dakle, u bolnicu u kojoj nije bilo ni oružja ni granata, a naš dr. Višić, dr. Anđelko Višić je bio pod odorom saniteta i znakom Crvenog križa, dakle bez oružja, na njegov sanitet i na njega se na prvoj crti pucalo, a došao je pomoći ljudima. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici i predstavnici ministarstva. Evo u ovoj raspravi sudjeluju kako sam primijetila više-manje djelatnici u zdravstvu i sigurno argumentirano i sa puno konkretnih primjera izvode svoju raspravu, a ja ću kao iz perspektive jednog, rekla bih laika u ovom području, pokušati nešto reći. Kako sam ja shvatila dobro je da donosimo ovaj Zakon o Crvenom križu jer osim što se ovim zakonom cijela materija osuvremenjuje i usklađuje sa protokolima kojima se implementiraju međunarodni ugovori koji predstavljaju Crveni križ i Crveni polumjesec, a danas čujemo i Crveni kristal, postoje određene proturječnosti na koje ja ovdje želim obratiti pažnju. Ovim zakonom Hrvatski Crveni križ definiran je kao nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa koji djeluje na osnovi načela međunarodnog prava, Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb RH. Moram naglasiti nezadovoljstvo time što se prilikom izrade ovog zakona nisu uvažili još neki amandmani koji su došli iz Crvenog križa, a meni se posebno obratila i županijska udruga Crvenog križa iz Istre. Posebno izražavaju nezadovoljstvo, s čime se ja mogu složiti i to nezadovoljstvo u potpunosti dijelim, glede oslobađanja službenih vozila Crvenog križa cestarina, tunelarina i mostarina o čemu je također ovdje bilo danas riječi. Stoga je po mom sudu potrebno u čl. 36. uvesti odredbu o oslobađanju plaćanja cestarina za upotrebu autocesta i objekta s naplatom za vozila Hrvatskog Crvenog križa te za prijevoz roba od humanitarne pomoći te se oslobađa plaćanja tih troškova i sredstvima javnog prometa. Sredstva naknade prijevoznicima javnog prometa za izvršene usluge osiguravale bi se u državnom proračunu i isplaćivala bi se sukladno pravilnikom koje bi donio ministar financija. Zaista mislim da službena vozila Crvenog križa, vjerujem da ih nema mnogo, da se moraju osloboditi tih davanja jer humanitarni rad se mora osloboditi tih davanja. To je uobičajena praksa u svijetu gdje se čak brojne države za vozila Crvenog križa predviđaju i posebne registarske oznake. Dobro je u ovom prijedlogu da se konačno definira i regulira visina subvencija za financiranje Crvenog križa na svim razinama. Ne ulazim sad u visinu tih subvencija, ali dobro da se ta materija uopće regulira. Jer naime dosada bile su brojne jedinice lokalne uprave koje su iznalazile načine za zaobilaženje, odnosno izdavanja za te subvencije. Potrebno je međutim još bolje to definirati. To što je u ovom prijedlogu zakona se pozivamo na postotak iz izvornih prihoda,a nikad nije dobro bilo definirano što su točno to izvorni prihodi koji su osnova za izračun subvencija. Osim toga Osim toga zakon do ovih izmjena nije predviđao sankcije za jedinice neplatiše stoga je uvođenje sankcija sada za to pohvalno. Dosada je bilo mnogo vrludanja te izbjegavanja obaveza prema Crvenom križu, u manjoj mjeri, sad govorim za Istarsku županiju, od strane županije i gradova, a u puno većoj mjeri od strane općina uz časne izuzetke. Vrlo često forma je djelomično zadovoljavana prebacivanjem sramotno malih iznosa u prosincu za tekuću godinu. Ja neću kao ostale kolege osvrtat se previše na ovaj dio oko pružanja turističko-ugostiteljskih usluga Crvenog križa. Osobno smatram da je to, ako je to tako kao što smo ovdje čuli, nedopustivo jer humanitarna neprofitna organizacija koja je, zaista joj ne priliči pružanje takvih usluga. No ako je i bilo kakvih primjera to ne treba generalizirati i sada uopćavati zakonom. Vjerujem da to nije tako. Danas kada je naše društvo u velikoj gospodarskoj krizi, kada je naše društvo sve siromašnije i kada naši građani imaju sve više socijalne potrebe i probleme djelovanje Crvenog križa svakim je danom sve potrebnije i zahtjevnije. Svakog dana treba sve više novca, a njega je svakog dana sve manje, nažalost. Puno puta mislimo da se Crveni križ može financirati i prijavom primjerice na projekte i razne natječaje kako nacionalne tako i međunarodne, međutim kažu mi da upravo radi te reguliranosti financiranja koja proizlazi iz zakona vrlo često nisu prihvatljivi kao podnositelji projektnih prijedloga na raznim natječajima. Pogotovo onima koji raspisuju naša ministarstva i zaklade. Želim ovom prilikom podsjetiti da u društvima Crvenog križa diljem Hrvatske djeluje velik broj osoba koje svoje aktivnosti provode sa veliki udjelom volonterskog rada. Treba svakako ovom prilikom pohvaliti te ljude, zahvaliti im na pomoći koju pružaju našim potrebitim građanima i zahvaliti na brojnim velikim i malim humanitarnim akcijama kojima kojima mi i međunarodno sudjelujemo. Danas kada u našem društvu sve ima svoju cijenu, ali gotovo više ništa nema pravu vrijednost, nesebičan rad i predanost humanitarnom i volonterskom radu posebno treba cijeniti i zaštiti. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo već smo do sada čuli zapravo što su razlozi donošenja novog Zakona jednako kao što smo uči da na nacionalnoj razini, na nacionalnom nivou Hrvatski crveni križ uživa posebnu i zaštitu Republike Hrvatske. Isto tako znamo da i kao nacionalno društvo kroz 131 društvo djeluje u županijama i gradovima, djeluje sukladno načelima međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te ispunjava svoju pomoćnu ulogu na području zdravstva, socijalne skrbi, djelovanjem u odgovorima na katastrofe, s tim da se sada uvodi i znak crvenoga kristala. Dakle, ublažava ljudske patnje, doprinosi unapređenju i zaštiti zdravlja, potiče solidarnost i humanost, pristupa čovjeku poštujući temeljna ljudska prava i slobode, neovisno njegovoj rasi, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, rođenju, naobrazbi ili društvenom položaju. Čuli smo isto tako da osim javnih djelatnosti sudjeluje u prihvatu i zbrinjavanju ugroženog i nastradalog pučanstva, pomaže zdravstvenoj službi u provođenju zdravstvene zaštite osobito djece i mladeži a posebno radi na prevenciji svih oblika ovisnosti. Državni tajnik gospodin Golem je u nekoliko navrata objašnjavao što je to posebna pomoć koja se očituje kroz usluge prehrane u kuhinjama Crvenog križa, dostave hrane u kući starim i nemoćnim, što su odmarališta Crvenog križa i ta djelatnost se ne smatra ugostiteljskom djelatnošću. Veliku pomoć osigurava lokalnim zajednicama u programima pomoći starim i nemoćnim, u prijevozu roba u humanitarne svrhe, osobama sa invaliditetom, dobrovoljnim darivateljima krvi i članovima Hrvatskog crvenog križa. Hrvatski crveni križ osim javnih ovlasti obavlja brojne druge djelatnosti, a ja sam evo dopustite, izdvojila nešto što mi se čini osobito važnim a to je organiziranje i provedba programa humanističkog odgoja djece i mladeži, rad na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti suosjećanje, promicanje poštivanja ljudskog života, razvoj samopoštovanja, te životnih i socijalnih vještina, dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba timskoga rada i suradnje. Zašto sam ovo posebno istaknula, upravo iz razloga što evo u nekoliko zadnjih godina Vlada Republike Hrvatske zajedno sa Hrvatskim saborom je donijela niz i zakonskih propisa jednako kao i provedbenih na temama koje bole ne samo Hrvatsku već i ostale članice Europske unije, a to su sprečavanje nasilja među djecom, i mladima, sprečavanje nasilja u obitelji, donošenje strateških odrednica upravo na onome što odvlači i šteti cjelokupnom Hrvatskom čovjeku. Zakonski prijedlog određuje i također smo čuli izvore financiranja i to iz članarina i iz proračuna države u iznosu od 3 milijuna kuna, subvencija, darova, zatim nekih donacija, isto tako ugovorenih programa ali je isto tako važno reći da su jedinice lokalne i regionalne samouprave do sada nisu sve ispunjavale svoje obveze pa i ovaj Prijedlog zakona to jasno rješava pa će u slučaju nepoštivanja svojih obveza isti biti sankcionirani. Prijedlog uređuje da se temeljem spašavanja života, također smo čuli, navodi i za ekološku zaštitu priobalja gdje će 1% ukupno ubrojenih sredstava iz boravišnih pristojbi. Inače pitanje rada i djelovanja nacionalnog društva Crvenog križa domaće zakonodavstvo u ovom dijelu u potpunosti usklađuje sa prihvaćenim standardima u Međunarodnoj zajednici. I na kraju predloženi Zakon značajno poboljšava kako status tako i djelatnost Crvenog križa na nacionalnoj razini pa ću podržati donošenje ovoga Zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan MIlinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa o Crvenom križu a poglavito Hrvatskom crvenom križu se može govoriti samo biranim riječima i to je bilo razvidno iz današnje rasprave većine govornika, uz mala razmišljanja drugačija. Jer govoriti o jednoj organizaciji koja preko 130 godina djeluje u službi čovjeka, u preko 131 društvu uistinu može izazvati samo divljenje, i pohvale. No, bilo bi nepravedno možda kada se govori u ovom humanitarnom dijelu zapostaviti isto tako jednu organizaciju a to je Caritas. U mnogim sredinama itekako Caritas i putem župa djeluje i doprinosi dobro čovjeka, i isto tako maksimalno maksimalno se angažira glede rješavanja ovih potreba. Kao što smo čuli djeluje Hrvatski crveni križ na načelima neovisnosti, dobrovoljnosti, humanosti, nepristranosti i još drugih, svako od njih bi zahtjevalo još posebno posebno raspravu i razmišljanja, ali mene posebno mi je srcu ova dobrovoljnost, a radi se glede dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, u Hrvatskoj je postotak 3,5% na nacionalnoj razini darivanja krvi, a ja dolazim iz županije gdje je 8%, a u mojoj općini je 9%. Zato jučer sam pozdravio sve vatrogasce ma gdje bili, a danas pozdravljam sve dobrovoljne darivatelje krvi ma gdje bili. Uistinu je to djelatnost koja koja zaslužuje divljenje i pozdrave. Dakle, naravno da je Crveni križ isto tako mora biti zakonski reguliran, tu je ovaj zakon iz 2001. godine, sve je spomenuto od Ženevskih konvencija, protokola itd., da u tom dijelu se ne bih puno ponavljao ali su se dogodile okolnosti i glede ovog Protokola 3. i glede ovih poreznih momenata koje je spomenuo državni tajnik i doplatne markice i došlo je vrijeme da se promijeni Zakon kojim se jasnije i preciznije definira definira i humanitarna djelatnost i javne ovlasti a naravno i financiranje o čemu je svemu bilo dosta govora. Dakle, ne bi trebalo ali svakako je dakle dobro da se da se te javne ovlasti u tom dijelu i službe spašavanja i službe spašavanja na moru zaštite sve je to tim dijelom definirano. Mala razmimoilaženja su bila u ovom dijelu turističke zovu turističke ja to ne razmišljam na takav način. Ja govorim o školi neplivanja ili o školi u prirodi na taj način razmišljam. Jer je i sa lijeve strane rečeno što ja na taj način razmišljam, što svaki spašeni i svako naučeno naučeno dijete glede plivanja, mislim da je to neprocjenjivi dobitak. I u tom dijelu na takav način treba pozdraviti. Naravno da je ovaj članak 30. malo je za da je sve potakao na razmišljanje, ja bih rekao, članak 30 s tim. Ali ja držim da će s ovim načinom biti zasigurno riješeno. Jer jedan kolega je razmišljao da je to prepušteno političkoj volji da netko neće platiti. Ma nema, ovim zakonom ili plati ili će biti naplaćeno. Pa u tom smislu držim da će zasigurno, nemojmo se bojati da će Crveni križ neka velika sredstva ostvariti nego razmišljajmo o tome da ga unaprijedimo. Hvala lijepa. Replika gospodin zastupnik Davor Huška. na otoku Viru gdje organizira ljetovanje za djecu. Pa ja postavljam pitanje, da li je turistička djelatnost provođenje primjerice programa "Sjaj dobre zvijezde" za djecu sa ratom stradalih područja zapadne Slavonije, odnosno gradova Pakraca i Lipika gdje uz cijeli niz programa djeca nauče i plivanje. Nadalje, da li je program razmjene djece sa prijateljskim gradovima u Slovačkoj gradova Pakraca i Lipika sa ... i Jasenovoj u Slovačkoj u programu međunarodne suradnje turistička djelatnost, gdje mali Slovaci kod nas dolaze na ljetovanje, a naša djeca zimuju preko praznika u Slovačkoj. I na kraju ljetovanje socijalno ugrožene

veliki broj pakračke i lipičke djece ne bi nikada vidio more. Pa da jednom razjasnimo tu turističku djelatnost gradskih crvenih križeva na njihovim odmaralištima što smatram da stvarno nije onaj pravi segment turističke djelatnosti. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem vama kolega Huška na ovoj uistinu kvalitetnoj replici. Naime, čestitam prije svega Gradskom društvu Crvenog križa u Pakracu na ovakvim aktivnostima. Ali isto tako mislim da je ovo primjer i način kako treba dodatno motivirati, ne onih 500 tisuća volontera, nego da ih bude i više. A ne razmišljati na način e sada tamo u Crvenom križu sada će tamo popaliti neku veliku lovu. Tko zna da je neka nepravilnost neka to prijavi onima koji su za to Dakle, ja svakako sam pobornik ovakve aktivnosti da se onim potrebitim doprinositi, da se one neplivače obuči kojih ima zasigurno i kada se dogodi vidite da svake godine najveći broj mladih ljudi strada u tim nevoljama. I zasigurno ovakav način i ovakvi primjeri su uistinu pohvalni i treba dodatno motivirati sve one koji trebaju sudjelovati u svemu tome. Hvala lijepa. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Na početku želim izraziti svoju osobnu potporu radu i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa jer smatram da se radi o jednoj organizaciji par exellanc. Zato dijelim bojazan koju su izrekli i neki zastupnici do sada, hoće li promjena ovoga zakona zapravo dovesti i u pitanje dostatno financiranje dostatno financiranje djelatnosti Crvenog križa i da li je ovaj amandman odbora dovoljan da se to stanje popravi. Također želim još jednom izraziti bojazan jeli ovaj izričaj vezano uz možebitne turističke djelatnosti dovoljno jak da se Crveni križ obrani od svih eventualnih neprilika, neugodnosti vezano uz čak i primjenu međunarodnih konvencija. U sklopu djelatnosti Crvenog križa je i prevažna djelatnost vezana uz dobrovoljno davanje krvi, jer Crveni križ promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje, vodi o njih evidenciju, utvrđuje mjerila za priznavanje dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja. Što više dobrovoljni davatelji krvi su i automatski članovi Hrvatskog Crvenog križa koji ne plaćaju članarinu, pa prema tome i ova brojka od skoro pola milijuna članova koja okuplja Hrvatski crveni križ dobrim dijelom je tako velika i zbog činjenice da u Hrvatskoj ima skoro 180 tisuća dobrovoljnih davatelja krvi koji godišnje dadu oko 160 tisuća doza, odnosno više od 70 tisuća litara krvi. Statistika kaže da je u prosjeku 80% svih ljudi barem jednom u životu zatrebaju krv ili krvni pripravak, a mogućnost pribavljana krvi je svakim danom sve teža i teža. u jedne od rijetkih zemalja na svijetu gdje je davanje krvi organizirano na način da je to dobrovoljno, da to funkcionira i da nemamo značajnijih problema sa zalihama 3,8% stanovništva je uključeno u te aktivnosti i ciljana zapravo ciljani postotak populacije je nekih 5% dakle tu bi još trebali popraviti tu statistiku. I dobrovoljni davatelji krvi rade to iz osjećaja socijalne vrijednosti, rade to za dobrobit društva, a naknade su im tako reći na simboličkoj razini. Svejedno, želim istaći činjenicu da Ministarstvo zdravstva omogućuje i nakon određenog broja davanja, 35 za muškarce muškarce i 30 za žene i ovu dodatnu, ne plaćaju participacije dakle, dodatno su osigurani. Također mnoga poduzeća javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi, istine radi u Zagrebu se to odnosi samo na nezaposlene osobe omogućuju i besplatni prijevoz u javnom sustavu prijevoza. Dobrovoljni davatelji krvi imaju u poduzećima koja su potpisala kolektivne, čiji su radnici potpisali kolektivne ugovore i mogućnost korištenja slobodnih dana nažalost sve je češća situacija da poslodavci to ne prepoznaju kao društvenu korist i odbijaju dati radnicima u nekim poduzećima slobodne dane. S druge strane, Zavod za transfuzijsku medicinu je vrhunski organiziran i opremljen i omogućuje u suradnji sa Crvenim križom sjajnu infrastrukturu da se i davatelji tijekom svoga davanja osjećaju što ugodnije i što bolje. Uveli su i sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 što daje garanciju da se cijeli postupak radi sukladno međunarodnim normama i zahtjevima i sve što dobiju eto dobrovoljni davatelji jest jedno veliko zadovoljstvo i koji puta i ovakve zahvalnice za darovanu krv. Međutim, želim opet naglasiti da izražavam bojazan hoće li se ovim zakonom smanjiti mogućnost financiranja Hrvatskog Crvenog križa i sve ovo što sam rekao, posebno u segmentu dobrovoljnog darivanja krvi, dovesti u pitanje. Malo me i također čudi da nismo objedinili rasprave za još jedan zakon koji je na dnevnom redu pod točkom 25. i gotovo da ima i identični naslov kao i ovaj zakon kojeg sada raspravljamo, a mi smo često i mnogo bezazlenije zakone i rasprave objedinjavali u jedno. U svakom slučaju, valja još jednom pohvaliti rad Hrvatskog Crvenog križa na promicanju kulture javnog dobra, na promicanju rada na unapređivanju socijalnog stanja najugroženijih skupina u Republici Hrvatskoj, a posebno mi je čast i zadovoljstvo pohvaliti još jednom Crveni križ za sve ono što radi na promicanju dobrovoljnog darivanja krvi. I nadam se da će i Crveni križ i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i društvo u cjelini prepoznati tu potrebu da dostignemo ciljanu razinu od 5% populacije koja daruje sebe za

Hvala lijepo, potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Želim se uključiti u raspravu vezano za predloženi sadržaj ovog zakona i to vezano za sljedeće Člankom 5., a posebno i u obrazloženju materijala naglašeno je da će se Statutom Hrvatskog Crvenog križa utvrditi ustrojstveni oblici, to znači općinska, gradska i županijska društva. Ja bih želio reći u vezi toga sljedeće, nama je dobro znano da gotovo 100 pa čak i 150 općina kad se radi o o općinama, nisu spremni provesti određene zakonske propise niti izradit određene programe. Bojim se da odnosno mišljenja sam da bi određeni minimum kriterija trebalo utvrditi i zakonom i propisati da li veličina prostora ili broj stanovnika gdje bi i male općine, odnosno po stanovniku i po teritoriju male, u ruralnim sredinama mogli se dobro odnosno bolje organizirati. Ovdje je bilo naglasaka iz onih sredina gdje Crveni križ izvanredno funkcionira na čemu treba samo čestitati, međutim nije na cijelom području tako idealna situacija. Iz tog razloga mišljenja sam da bi možda o tome trebalo razmišljati. Dalje želim reći samo jednu rečenicu vezano za članak 10. točka 7. Mišljenja sam da bi to trebalo posebno stimulirati i osigurat određena sredstva, jer ukoliko se spasi samo jedan život godišnje, a u pravilu ovdje se radi o tim nesrećama da tako kažem, o mlađim ljudima, to je velika stvar. To posebno podržavam. Nadalje bih par rečenica rekao vezano za financiranje odnosno za članak 30. U članku 30. u stavku 2. naglašeno je za koji vid poreza ili iznose se umanjuje osnovica za obračun ovih 0,2 i 0,5%. 0,5%. Dodatni dio u porezu na dohodak za te centralizirane funkcije to je apsolutno logički, međutim druga stavka pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka. Mislim da ova formulacija malo daje mogućnosti za umanjenje možda nekim prilikama i za neopravdano umanjenje ove osnovice. Ali ako je to već tako po mom mišljenju onda bi to trebalo proširiti i dodati i za područja posebne državne skrbi bar prve kategorije da se isto omogući umanjenje te osnovice. Nadalje, moram priznati da mi nije jasno da se osnovica umanje i za vlastite prihode. Pa postavljam pitanje koji će onda prihodi ostati? Koja će to biti osnovica na koju će se primjenjivati ove stope? Ako ukupnu masu izvornih prihoda ja to tako razumijem, ako se to umanji i za vlastite prihode ne znam koji su ti prihodi na koje će se primjenjivati ove stope. Moguće da to baš ne razumijem, nije mi to najjasnije i namjenske prihode. To je nešto drugo što također možda bi trebalo malo pojasniti. inače apsolutno podržavam kompletno tekst ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Do stupanja na snagu ovog važećeg Zakona o Hrvatskom Crvenom križu sada je već daleke 2001. godine međunarodno humanitarno pravo se razvijalo a između ostalog 2005. godine kao što je ovdje bilo već rečeno usvojen je i treći dopunski protokol Ženevskim konvencijama koji govori i o dodatnom znaku raspoznavanja. Taj dodatni znak raspoznavanja crveni kristal koji je, dakle uveden dopunskim protokolom Nacionalno društvo Crvenog križa, Međunarodna federacija društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodni odbor Crvenog križa u određenim okolnostima mogu koristiti također kao znak raspoznavanja. Crveni kristal dakle pruža jednaku zaštitu kao i znakovi crvenog križa i crvenog polumjeseca. U službenom izvješću o rezultatima konferencija koja je govorila upravo o dosadašnjem stanju, a i o budućem napretku rečeno je pa dozvolite da citiram da nacionalna društva, a ovo je posebno važno s obzirom na odredbu koju mislim čini mi se da je to članak 1. postojećeg članka 4. gdje uvodi tijelo. Mislim da treba amandmanski reagirati što sam i učinila i da nikako se o Crvenom križu ne može govoriti o tijelu, nego o nacionalnom društvu kao što i sve međunarodne konferencije i konvencije govore. Naime, u tom službenom izvješću doslovno je rečeno. Nacionalna društva imaju jedinstveni mandat koji je utemeljen i osiguran činjenicom da su države te koje pristupaju Ženevskim konvencijama i koji je utemeljen Statutom pokreta i drugim rezolucijama Međunarodne konferencije. Nacionalna društva obavljaju javne poslove na području humanitarnog djelovanja pomažući tako i ne samo građanima, nego i vlastima u svojoj zemlji. U općem interesu je država, učinkovita zaštita i osiguranje tog djelovanja da bi nacionalna društva mogla nadalje provoditi te aktivnosti pod uvjetima koje država odredi i stvori i koji se temelje na međunarodnim sporazumima i rezolucijama konferencija Crvenoga križa uključujući i načela Crvenog križa. U proteklih desetak godina na svjetskoj sceni došlo je do značajnih promjena u djelovanju pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca uvjetovanih stvarnim stanjem i potrebama svjetskog stanovništva. Naime, možemo tu napomenuti da su najznačajnije klimatske promjene, učestale katastrofe i to prirodne katastrofe velikih razmjera, epidemije, na žalost oružani sukobi, migracije, tehnološka onečišćenja zbog gotovo nikakve svijesti velikih međunarodnih korporacija i slabosti država da ih ograniči u tome. Izgleda kao što je globalni proces bilo kretanje roba, kretanje kapitala, kretanje usluga, da je jedini odgovor na to globalni odgovor svih država da zaustave te počesto pomahnitale korporacije koje se ponašaju zato što se mogu tako ponašati. Dakle, tu je također onda i prostor za djelovanje Crvenog križa. Veća očekivanja i uspješne intervencije nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca zahtijevaju naravno i bolju zakonodavnu regulativu koja će osigurati dovoljan broj zainteresiranih dobrovoljaca, ali i osnovna materijalna sredstva za njihovu organiziranu humanitarnu djelatnost. To ništa nije sporno. Ja sam samo malo htjela napomenuti još ova izvješća međunarodnih konferencija, jednako tako i načela, ali i potrebe na žalost djelovanja Crvenog križa protekom vremena postaju sve veće, a na žalost ne manje. U dosadašnjim raspravama osnovni prijepor pojavio se oko toga da li su moguće zlouporabe. Na žalost nema tako dobre djelatnosti koja se ne može zloupotrijebiti i ne može nitko pa ni jedna profesija unaprijed tvrditi da je a priori imuna od zlouporaba bilo koje vrste. Zbog toga zakon treba biti dobar. Zakon se ne donosi u lošoj vjeri ni u dobroj vjeri, nego zakon mora uvijek biti takav da je primjenjiv u svakodobnoj kadrovskoj kombinaciji. Zato sam ja i podnijela amandman, prije svega ono što sam nešto uvodno rekla u članku 4. u stavku 2. dakle da se naš Crveni križ ne zove tijelo, nego nacionalno društvo. Tako da tu nema nikakve dileme. Članak 10. odnosno stavak njegov treći je bio izazvao je dosta prijepora i u javnosti ali i ovdje među nama. Ja mislim da se taj problem može vrlo, vrlo jednostavno riješiti. Dakle, sasvim je razumljivo da Crveni križ radi i sve aktivnosti, hvale vrijedne aktivnosti koje su pobrojene u čitavom članku 10. a na vlastito u stavku 3. Međutim, da bi se otklonila bilo bilo kakva mogućnost zlouporabe ili neki zazor koji bi upućivao na neku komercijalizaciju ovih prijeko potrebnih aktivnosti radi dakle humanitarne uloge samog Crvenog križa, da se posebno naznači da sve ove škole u prirodi i obuku neplivača i oporavak djece i mladeži na žalost moramo biti svjesni da ne samo poplava hepatitisa je među našim stanovništvom pogotovo mlađim. Na žalost otkrije se tek nakon 10, 15 godina nego ponovo nam kuca na vrata tuberkuloza kao bolest siromašnih. Znamo da je i u prošlosti Crveni križ u tom smislu uvijek poslije ratova odigrao veliku kolosalnu ulogu. Ali da bi se kažem otklonilo svake one, nekakav zazor, da bi se eto Crveni križ bavio ili mogao baviti nekakvim profitabilnim ugostiteljskim, iako sve ove aktivnosti mogu imati nekakvu prirodu sličnosti. Ali zato sam ja napravila amandman da bi se otklonila takva sumnja i da se posebno naglasi da su te aktivnosti u stavku 3. besplatne. One se inače podrazumijevaju, ali da ne bi nekome palo na pamet da upravo se ponaša po načelima profita, što je strogo zabranjeno svim društvima, a pogotovo Crvenom križu. Evo ja predlažem da bi se otklonili takve neke sumnje i nedoumice koje su se pojavile u javnosti da se to posebno apostrofira. Također ove beneficije koje se navode u stavku, samo trenutak, koji je to članak, u članku 36., dakle navode se sve one beneficije koje imaju Crveni križ, ja mislim da je prijeko potrebno da se doda još jedna točka da se Crveni križ oslobodi plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom tih vozila, jer njegova snaga je u njegovoj mobilnosti, dakle ne samo da bez obzira na pojedina društva u pojedinim sredinama, njegova je dužnost upravo s obzirom na prirodu korisnika, odnosno i na starost korisnika kojima pomaže da se koristi cestama, autocestama i treba ga osloboditi tih naknada, odnosno same cestarine da bi mogao zaista cjelovito u punoći onih zakonodavnih ovlasti koje mu evo i ovaj zakon pruža mogao ispuniti onu zadaću. Također ovdje je bilo govora da se umanjuju umanjuju prihodi Crvenog križa i tomu je točno tako. Dakle, u članku 10. treba zaista predlagatelj malo razmisliti što je s ovim stavkom 2. i 3., dovode u pitanje ono što je govorio i kolega Vidović, efikasno funkcioniranje Crvenog križa u pojedinim sredinama. Vidimo da su jedinice lokalne samouprave različite očito svijesti i savjesti, što prije svega se ostavlja na savjest onih koji vode te jedinice lokalne samouprave, ali to je bio jedan značajan značajan prihod za rad Crvenog križa i trebalo bi evo razmisliti o tome, ali u svakom slučaju onda pratiti, kao što je predložio kolega Vidović, efekte tog smanjenja pa pa da onda u doglednoj budućnosti ukoliko to nije moguće odmah amandmanski djelovati da se razmisli o svemu tomu. Evo, hvala lijepa.